Izvolite kolega Maras.

Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, drugo čitanje, P.Z.E. br. 495 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda, primjenjuju se odredbe poslovnika, koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave temeljem čl. 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obitelj, mlade i sport. Pozivam predstavnika predlagatelja, poštovanog državnog tajnika, Ministarstva zdravstva, Tomislava Dulibića, da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona, izvolite. Gospodine dopredsjedniče. Zakonskim izmjenama usklađuje se nacionalno zakonodavstvo s pravnom stečevinom EU, na način da su nove psihoaktivne tvari definirane kao droge. Time će se smanjiti dostupnost novih psihoaktivnih tvari na hrvatskom tržištu, te će se omogućiti nadležnim inspekcijama postupanje u slučajevima kada sumnjaju da sastav nekog proizvoda, ne odgovara sastavu navedenom u obavijesti o proizvodu, odnosno, da proizvod sadrži psihoaktivne tvari ili nove psihoaktivne tvari. U cilju sprječavanja njihove uporabe i daljnje prodaje, zakonskim prijedlogom, omogućuje se ministru nadležnom za zdravstvo, donošenje naredbe o zabrani uporabe nove psihoaktivne tvari, do trenutka njenog uvrštavanja na popis droga, psihoaktivnih tvari i tvari iz kojih se mogu dobiti droge. Definiranjem industrijske konoplje, kao konoplje s niskim sadržajem THC-a jasno je naznačeno da nije riječ o biljci iz koje se može dobiti droga, te da se ne nalazi na popisu droga. Zakonskim prijedlogom, omogućava se korištenje cijele biljke industrijske konoplje u razne industrijske svrhe, građevinske, tekstilnoj, kozmetičkoj industriji, te auto industriji i industriji papira, te proizvodnja goriva iz bio mase, za razliku od dosadašnjih stanja, gdje se koriste sjemenke navedenih sorti i to isključivo u prehrambenoj industriji za proizvodnju hrane i hrane za životinje, a preostali dio biljke se uništava. Razlika između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona, u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona, odnose na razgraničenje nadležnosti obavljanja inspekcijskog nadzora, nad provedbom zakona. Također, dodana je prijelazna odredba, prema koje će se droge, dijelovi biljki ili tvari, koje su oduzete prije stupanja na snagu ovog zakona, uništiti sukladno odredbama ovog zakona, odnosno, u znatno kraćem roku. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. Gospodine državni tajniče, evo meni je drago, da još ću jednom reći, kao i u pravom čitanju, drago mi je da se legalizira proizvodnja industrijske konoplje, međutim, ono što mi je žao da do ovog drugog čitanja, niste odlučili, iako je bilo puno prijedloga u ovoj raspravi, legalizirati proizvodnju konoplje, odnosno, marihuane u medicinske svrhe. Ja sam mislio, da ćete to napraviti i nakon svih događaja koja su se dogodila između ova 2 čitanja, a to je recimo da je predsjednica Republika pomilovala jednog građanina naše države, Huanita, upravo zbog tog dijela, zbog kojeg je bio osuđen, zbog proizvodnje marihuane u medicinske svrhe, budući da je taj predmet obradilo Ministarstvo pravosuđa, koje je sastavni dio Vlade RH, znači nisu imali ništa protiv tog pomilovanja, samim time, ja zaključujem da ni vlada nema protiv toga ništa. Ja sam mislio, stvarno da ćete vi po dijelima predsjednice i Ministarstva pravosuđa ipak prihvatiti i legalizirati, dozvoliti ovim zakonom i proizvodnju marihuane u medicinske svrhe. Žao mi je što se to nije dogodilo. **Brkić, Odgovor državni tajnik Dulibić, izvolite. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Poštovani zastupniče, nismo donijeli te odredbe o uzgoju medicinskog kanabisa isključivo iz sigurnosnih razloga, ali, da smo ih donijeli, znači, to bi se uzgajalo u zatvorenim laboratorijskim uvjetima, a ne ovakvim uvjetima o čemu vi sad spominjete. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, ovog trenutka pacijenti kojima je medicinski kanabis potreban, zapravo on nije dostupan, cijena je previsoka, broj liječnika koji ima pravo propisivati taj recept je vrlo mali, dva pripravka dostupna u ljekarna ne zadovoljavaju potrebe pacijenata. Istovremeno dvije je godine vaše ministarstvo ignoriralo rad Povjerenstva za medicinski kanabis koji je 2015. i donio preporuke o primjeni medicinskog kanabisa sa zaključkom da se svakih 6 mjeseci revidiraju preporuke kako bi sukladno razvoju znanosti, medicinske misli, problema, se ne razumije/… Međutim, pune dvije godine ministar Kujundžić odbio je sazvati to povjerenstvo, možete li reći zašto i da li je povjerenstvo napokon započelo sa radom i kada ćemo dobiti njihove nove preporuke? Zahvaljujem poštovanom kolegi Jovanoviću. Odgovor državni tajnik Dulibić, izvolite. što se tiče nabavke tvari u ljekarnama, znači, naručili smo dodatne količine, stižu kroz mjesec dana i bit će duplo jeftinije, nego što su bile do sad. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Državni tajniče, evo ovo pitanje koje je danas postavio kolega Jovanović, ja sam postavila prvi put u prvom čitanju, tada ste mi rekli da nema potrebe, da nije bilo do sada potrebe za sazivanjem sastanka povjerenstva. ono što ste napravili nekako u tišini, da ste vrlo brzo nakon tog čitanja 17. siječnja smo imali, već negdje do veljače kraja ili do početka veljače čini mi se ste već novog predsjednika izglasali, ja čestitam kolegi Ćeliću, on je predsjednik, ako niste znali, predsjednik i na čelu tog povjerenstva i ja sad očekujem zaista neke pomake i smatram da ste trebali to ipak dići na malo veća zvona jer je to zaista značajno pogotovo što kroz protekle godine je, i sami ste rekli da premali broj pacijenata može koristiti medicinski kanabis odnosno za premalo dijagnoza liječnici…/Upadica: ne vidim poštovana kolegice da je išta sporno u tome što je dr. Ćelić, znači, što je predsjednik tog povjerenstva, on je eminentan stručnjak u tom području i nadam se da ćemo vidjeti rezultate tog rada. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika poštovane kolegice Ines Strenja, izvolite. **Strenja, Ines (MOST)** Zahvaljujem. Puno pitanja se otvorilo, pa ću i u raspravi bit malo duža. Samo bi vas podsjetila, prvo pohvalno je to što je na čelu ovog povjerenstva kolega Ćelić koji je ekspert za ovo područje i nadam se da će sukladno onom kakvi su njegovi stavovi, a oni su moderni stavovi i proizilaze iz onog što je danas doseg modernog svijeta, vjerojatno u tom smislu i ići. Ali isto tako bi vas posjetila i na vašu europarlamentarku koja je na vrlo jasno bila u Europskom parlamentu, bila članica skupine koja je govorila o o upotrebi kanabisa u medicinske svrhe i vrlo jasno rekla i tražila da se to pravno regulira. Ono što je ovdje se otvorilo kao pitanje to je što vi mislite da naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, pošto vi njih prvenstveno kažete da su odgovorni i zašto se nije krenulo u proizvodnju medicinskog kanabisa, da li mislite da oni nisu kapacitirani ovo vodit, a neka druga Ministarstva unutrašnjih poslova i policija u Kanadi i cijelom nizu drugih zemalja može kontrolirat i dozvoljeno je u tim zemljama proizvodnja medicinskog kanabisa? Odgovor državni tajnik Dulibić, izvolite. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepa. Uvažena saborska zastupnice, koliko je po mom mišljenju naše Ministarstvo unutarnjih poslova, iznimno kvalitetno obavlja svoj posao, trenutno je sigurnosna procjena takva da nije preporuka za donošenje ovih izmjena zakona u smislu da se uzgaja medicinski kanabis. Kad sigurnosna procjena bude drugačija, pristupit ćemo drugačijem zakonodavnom rješenju na razini Vlade. Zahvaljujem na odgovoru. Slijedeća replika Stjepan Čuraj, izvolite kolega. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, dakle, vidim da ste u primjedbama odnosno u prijedlozima niste prihvatili moj prijedlog o jedinstvenom dodanom sustavu iako sada uvodimo, definiramo sustav ranog upozoravanja i naveli ste time da postoji određena aplikacija na portalu Ministarstva unutarnjih poslova koju ja evo ne mogu naći nikako već iz ne znam koliko puta, pa me zanima da mi odgovorite točno kako dolazim do te aplikacije? A sustav jedinstvenoga je bio prijedlog da se obuhvati i ta nivo prijave i svi drugi mogući i naravno jedan popis sa slikama svih već utvrđenih tvari koje imaju psihoaktivna svojstva, dakle, koja su zabranjena, kako bi naši građani znali kad dođu u prvi kontakt da je to nedozvoljeno. Naravno, moramo to uvesti u zakon kako ne bi došli u sukob sa određenim drugim zakonskim propisima. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Čuraj. Odgovor državni tajnik Dulibić, izvolite. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. g. Ćuraj, to je mobilna aplikacija, evo imam je i ja na svom mobitelu, znači, otvori se aplikacija koja se zove Policija i onda se ima, tu da se može slikat i napravit prijava, jel. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, malo je bilo govora o nečemu što je danas izišlo u medijima, a tiče se, dakle, istraživačke djelatnosti, dakle, ovaj zakon regulira i posjedovanje droge odnosno čitavih postrojenja za preradu biljke za medicinske, veterinarske, znanstveno istraživačke i nastavne svrhe, tako da mislim da je to još jedna važnost ovoga vrlo kompleksnoga zakona i s obzirom na ovu situaciju koja se dogodila na Agronomskom fakultetu, ja vas molim da se vi zauzmete, da se čim prije to regulira sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, da se na Agronomskom fakultetu kada već postoji ta mogućnost da se za znanstveno istraživačke svrhe da dopusnica i od strane Ministarstva zdravstva. Zahvaljujem kolega Ćelić. Odgovor državni tajnik Dulibić. **Dulibić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo gospodine Ćeliću, znači bio sam cijeli dan tu u saboru pa nisam ušao u detalje tog slučaja, ali koliko imam informacije Ministarstvo znanosti je treba donijet pravilnik po kojem bi mi, na osnovu kojega mi možemo dat ko Ministarstvo zdravstva suglasnost. Naravno da ću se zauzet za donošenje istog. Zahvaljujem državnom tajniku na odgovorima. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Poštovana kolegica Ines Strenja, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedavajući, posebno pozdravljam predstavnika ministarstva i ove zastupnik koji su evo danas u ovo kasno popodne s nama. Želim vam reći kakvo je mišljenje zapravo Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku koji je danas na svojoj 67. sjednici raspravljao o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, u drugom čitanju, P.Z.E. broj 495. Dakle, zakon je raspravljao kao matično radno tijelo i u uvodnom dijelu predstavnik predlagatelja istaknuo je kako se razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz prijedloga zakona odnose na razgraničavanje nadležnosti u obavljanju inspekcijskih nadzora nad provedbom Također dodana je i prijelazna odredba prema kojoj će se droge, dijelovi biljki ili tvari koje su oduzete prije stupanja na snagu ovog zakona uništiti sukladno odredbama ovog zakona odnosno u znatno kraćem roku. Nisu prihvaćeni prijedlozi izneseni tijekom saborske rasprave o prijedlogu zakona koji su se odnosili na legalizaciju konoplje u rekreativne svrhe te prijedlozi da se regulira uzgoj konoplje u medicinske svrhe čime bi se po mišljenju nekih omogućila proizvodnja pripravaka pripravaka na bazi kanabisa za medicinske svrhe što bi pacijentima bilo financijski povoljnije i dostupnije. Tijekom rasprave naglašena je potreba distinkcije između legalizacije konoplje u rekreativne svrhe i uzgoja konoplje u medicinske svrhe. Također je iznijeto mišljenje članova odbora većinom onih medicinske struke kako je neupitna činjenica da kanabis ne liječi određene bolesti kao što je npr. multipla skleroza nego umanjuje i olakšava tegobe i bolove. Upravo iz tih razloga prema njihovom mišljenju trebalo bi ići u tom pravcu i napraviti određene što hitnije izmjene. S tim u vezi nisu se složili s mišljenjem predlagatelja da je po pitanju uzgoja konoplje sa visokim sadržajem THC-a u medicinske svrhe skupo osnivanje posebne državne agencije koja bi bila odgovorna za uzgoj, otkup, nadzor i stavljanje na tržište pripravaka na bazi kanabisa, sukladno konvencijama UN-a o drogama i psihotropnim tvarima kojih je RH potpisnica. Članovi odbora su jednoglasno predložili Hrvatskom saboru ovaj zakon, da u proceduru i za izvjestiteljicu su predložili mene i ja sam vam pročitala dakle mišljenje mog odbora. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj predsjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenji, na iznošenju stajališta odbora. Još netko od predstavnika Odbora? Nitko, hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Dakle, ono što nisam stigla u samoj replici reći, dakle reći ću vam šta je rekla naša zastupnica u Europarlamentu koja je vrlo aktivna po ovim temama i što se tiče prevencije malignih bolesti i raka dojke, ali i u Bruxellesu je ona na Konferenciji o uporabi medicinskog kanabisa bila jasna i kolega Šuica je rekla da rad europskih institucija i agencija u podizanju svijesti o važnosti istraživanja i pravnog definiranja medicinskog kanabisa od iznimnog je značenja i može samo pomoći pacijentima kojima su takvi lijekovi potrebni, no mi političari ali i znanstvenici, aktivisti i pacijenti i svi drugi moramo biti ujedinjeni u borbi za jačanje zdravlja naših građana, kao i poboljšanom pristupu medicinskoj skrbi. Dakle, poboljšani pristup to je ono što smo mi željeli ovim zakonom, ali nismo to dobili. Dakle, osnovna namjena ovog zakona bila je usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU i prenošenje Direktive kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge i stoga se zakonskim prijedlogom definira pojam novih psihoaktivnih tvari kako bi se osiguralo sankcioniranje i osnova za postupanje posjedovanja novih psihoaktivnih tvari koji se znači iz dana u dan pojavljuju nova na tržištu. Zakonskim izmjenama definirana industrijska konoplja, kao konoplja koja se nalazi na zajedničnoj sortnoj listi EU sa određenim sadržajem i definiranjem industrijske konoplje naznačeno je da nije riječ o biljci iz koje se može dobit droga itd. Dakle, ovom izmjenom o mogućnosti korištenja cijele industrijske, biljke industrijske konoplje i to je ono što smo mi podržali. mnogobrojnih građana, prvenstveno bolesnika bio je dozvola uzgoja medicinskog kanabisa, e to je ono što ste propustili riješiti. A ovaj zakon zapravo imate već više godina u svojim pripremnim zakonodavnim aktima i imali ste dovoljno vremena da to uvrstite u ovaj prijedlog zakona. Dakle, RH je 2015. izmjenama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju na recept omogućila legalnu primjenu i dostupnost gotovih pripravaka na bazi kanabisa. Nadalje, vi kažete u svom objašnjenju medicinska struka u RH pripravke na bazi konoplje odnosno ulja vrlo rijetko propisuje pri čemu razlog za nepropisivanje ovih pripravaka nije isključivo financijske prirode već činjenica da se primjena pripravaka na bazi kanabisa ne smatra službenim načinom liječenja zbog nedostatka znanstvenih dokaza. Navedeni pripravci se primjenjuju samo kao pomoćna sredstva za ublažavanje tegoba pacijentima sa vrlo različitim individualnim odgovor na primjenu. Ovo je potpuno netočno i ne znam tko vam je pisao ova objašnjenja. Dakle, mi to smatramo ukoliko propisujemo, smatramo da je to služben način sprječavanja boli kod pacijenata kojima je to potrebno. Onda ste ponovo rekli, po pitanju uzgoja konoplje sa visokim sadržajem tetrahidrokanabinola u medicinske svrhe, napominjemo da sukladno Konvenciji UN o drogama i psihotropnim tvarima kojih je RH potpisnica, države članice UN koje legaliziraju uzgoj konoplje u medicinske svrhe moraju osnovat posebnu državnu agenciju koja je odgovorna za uzgoj, otkup, nadzor i stavljanje na tržište pripravaka na bazi kanabisa. Slijedom navedenog država odnosno regulatorna tijela preuzimaju odgovornost za učinkovitost i sigurnost primjene navedenog pripravka odnosno njegovo puštanje u promet. Do sada nijedna farmaceutska tvrtka nije izrazila namjeru za proizvodnju ovih pripravaka. I ovo je netočno, dakle, mi u Europi imamo zemlje u kojima agencija nije osnovana i to je moguće regulirat i drugim, znači, propisima, nije potrebno osnivat agenciju. Isto tako, naravno, vi morate otvoriti mogućnost kako bi farmaceutske tvrtke zapravo i započele uopće razmišljat o tome da proizvode medicinski kanabis. U RH vi i dalje kažete da je u prošloj godini zabilježena vrlo mala potrošnja pripravaka na bazi konoplje na državnoj razini zbog čega su određene količine pripravaka morale biti uništene zbog isteka roka valjanosti. Dakle, ovo je netočno objašnjenje, ne znam tko vam ga je pisao, ako je 1.000,00 EUR-a jedna doza za jedan mjesec za jednog teškog oboljelog, koji osim što je teško bolestan, ima i sve druge povećane troškove zbog hrane, zbog njege i zbog svega onog jer se radi zbilja o pacijentima koji su najvećim dijelom već i teško pokretni ili su već u krevetu, dakle, naravno da oni nisu u mogućnosti toliko izdvojiti za ulje kanabisa, a naravno zbog toga se moralo i uništiti jer je prošao rok jer nisu mogli kupiti, nego su se morali ilegalno snalaziti, dakle, ovo objašnjenje vam isto ne drži vodu.

i nekakva pozvana predavanja na tu temu i dobro znam što je…/Govornik se ne razumije/… o učinkovitosti i sigurnosti primjene ovih pripravaka, iste ne propisuju u većoj mjeri upitan je angažman države odnosno državnih regulatornih tijela i institucija oko podržavanja i proizvodnje i stavljanja na tržište ovih pripravaka u svrhu masovne primjene zbog čega se nije pristupilo dopunama zakonskog prijedloga? medicinska struka to smatra da nije…/Govornik se ne razumije/…to nije točno, ne bi propisivali neurolozi, onkolozi, ukoliko to nije nešto što će pomoći tim pacijentima, kao što smo uvijek ponavljali da ne liječi etiološki, ne liječi sam uzrok uzrok bolesti, ne liječi multiplu sklerozu, ne liječi karcinome, ali svakako umanjuje tegobe koje proizilaze iz tih bolesti. MOST stoga ovakav prijedlog zakona ne može podržat jer ste propustili zakonski regulirat nešto što je trenutno…/Govornik se ne razumije/… što je gospodarski i etično i trebali trebali ste ovim zakonskim rješenjem omogućiti uzgoj kanabisa u medicinske svrhe. Dakle, medicinska potreba za uporabom marihuane leži u primjeni jasno definiranih medicinskih indikacija, a to je prvenstveno olakšavanje simptoma mučnine i povraćanja, čime može porasti apetit, te ublažavanja boli kod osoba oboljelih od karcinoma, AIDS-a i multiple skleroze. Kod ovih pacijenata, znači, oni su praktički na tjednoj bazi u ambulantama za bol ili u svakodnevnom kontaktu i kod ovih pacijenata se iz dana u dan moraju povećavati količine lijekova kojima se umanjuje bol, znači, od morfija do svih onih drugih pripravaka, sa ovim, sa primjenom marihuane vi zapravo tim oboljelim koji imaju jake bolove od karcinoma, vi umanjujete potrebu za tim drugim narkoticima kojima su oni praktički zbilja drogirani jer drugačije se ne može smanjiti bol. Isto tako je sa pacijentima od multiple skleroze koji zbog onih stravičnih grčeva koji su posljedica kontraktura mišića koje su dovele do, koje onemogućavaju praktički hodanje, mi ovim kanabisom umanjujemo te spazme i te tegobe i relaksiramo te pacijente koji onda zbog toga mogu malo kvalitetniji život imati. Dakle, ono što ste propustili, propustili ste proširiti indikacije kod kojih je legalno koristiti kanabis. znači, upotrebljavamo samo kod nekih oblika, težih oblika dječjih epilepsija, kod kemoterapije kao adiovantnu i kod bolova kod zloćudnih bolesti, komplikacije tkiva i kod multiple skleroze. Mi moramo, trebali ste proširiti indikacije i proširiti zapravo krug onih liječnika koji to mogu propisat, a prvenstveno to treba doći i do razine svakog liječnika jer svaki liječnik će sukladno svom znanju, etičnosti i zapravo potrebi propisati tom pacijentu pacijentu kao i svaki drugi lijek. I konačno neophodno je bolje informirati javnost o tome da kanabis ne liječi, on ne liječi i ne može dovesti do izlječenja bolesti prema današnjim znanstvenim podacima i dokazima, ali svakako ovim ljudima može omogućiti kvalitetan život koji im je, ukoliko se radi o malignim bolestima zapravo preostaje, a to je ono, dakle, ublažavanje tegoba, prvenstveno boli. U RH moramo poticati znanstvena istraživanja na ovom polju, te vidjet na koji način pripravak medicinskog kanabisa učinit dostupnijim i jeftinijim, a isto tako ono što sam zadnji put rekla, omogućiti, otvorit mogućnost besplatnog propisivanja za one najteže oboljele. Dakle, MOST se neće podržati ovakav prijedlog zakona jer ste propustili stvoriti regulatorni okvir koji bi omogućio da certificirane tvrtke uzgajaju konoplju u medicinske svrhe po strogo definiranim pravilima, dakle, ne pojedinci, nego pravni subjekti. Ovako ste s ovim skupim pripravcima natjerali

kojeg ste ukinuli i premjestili tamo gdje ste premjestili, da su neki pacijenti skupo plaćali pripravke u kojima je bilo nula THC-a, dakle, oni su kupili ništa, oni su platili skupo i dobili, ali oni sami nemaju načina da to izmjere, ali neki koji su bili zaplijenjeni, to su, znači, toksikološki su provjereni i utvrđeno je da nisu imali ništa ništa od sastojaka, nikakvog THC-a u svom sastavu. Dakle, način na koji smo se do sad postavljali, učinilo je ulje kanabisa nedostupno onima kojima je potrebno sada smo doveli do toga da pošto je preskupo je bilo i povućeno s tržišta, vi kažete da će za mjesec dana biti, znači to će biti minimum 6 do 8 mjeseci da to je pacijentima bilo omogućeno, a treba biti ako je dozvoljeno uopće da se kupi u Hrvatskoj legalno i zbog toga smo otvorili mogućnost ilegalnog tržišta zbog toga vas ja ovdje prozivam sa neprovjerenim sastojcima i koncentracijama, a to je najgori mogući scenario za bolesnike. potpuno neinteresantno, ovo ministra Kujundžića ne zanima, ali ove pacijente i njihove obitelji i te kako zanima. Ono što je meni sporno to je da vi se pozivate kao i 2011., sad ponovo 2018. i 2019. da je MUP tak koji blokira, ja smatram da je naš MUP i te kako kapacitiran i pokazao pokazao je da imamo dobre, dobre rezultate protiv droge u Hrvatskoj, to je dobro, ali ne vjerujem da su oni glavni kamen spoticanja da ovo krene u u onom smjeru u kojem bi trebalo, da postane nešto što je potrebno, a to je i jedna gospodarska grana da se omogući uzgajanje u medicinske svrhe i da se našim bolesnicima u Hrvatskoj učini dostupnijim, a da isto tako možemo biti i zemlja iz koje će se to moći i izvozit. Npr. u Makedoniji je dozvoljeno, ako niste znali i pogledajte okolne zemlje, pa čete vidjet zapravo da je to nešto što je uobičajeno, a mislim da MUP u Hrvatskoj ne treba biti glavni problem kao što ste vi to ovdje iznijeli. Hvala. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Ines Strenja. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, poštovani državni tajniče pred nama je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, postojeći zakon iz 2001. godine imao je 8 zakonskih izmjena, ali ovdje treba istaknuti važnost implementacije Direktive EU 2017/2103 Europskog parlamenta kojom se mijenja okvirna odluka Vijeća iz 2004. godine kako bi se nove psihoaktivne tvari obuhvatile definicijom droge. ovim se definira pojam novih psihoaktivnih tvari što je jako dobro, jer ono što je bilo obuhvaćeno jedinstvenom Konvencijom iz 1961. i tzv. Konvencijom UN-a iz 1971. sada dobiva jednu novu No, ja bih ovdje dakle ponovno istaknuo da se radi o Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga, naravno da je legitimno govoriti i o širem kontekstu problematike droga odnosno psihoaktivnih supstanci, ali ovim zakonom se prije svega uređuju uvjeti za uzgoj biljaka iz kojih se mogu dobiti droge, nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobiti droge, mjere za suzbijanje zlouporabe droga i sustav za prevenciju ovisnosti te pomoći ovisnicima i povremenim uzimateljima droga. Definirana je industrijska konoplja, omogućava se korištenje cijele biljke industrijske konoplje u različitim industrijama, ono što je kolegica Strenja rekla, dakle rezolucija Europskog parlamenta iz druge polovice siječnja poziva na bolje definiranje, pravno definiranje pojma medicinske konoplje, dakle u našem zakonu sada se u definicijama spominje pojam industrijska konoplja, a pojma medicinska konoplja za sada nema, što opet korelira sa ovim objašnjenjima državnog tajnika i aktualnom nemogućnošću primjene odnosno mogućnosti uzgoja Situacija u europskim zemljama istodobno su pod utjecajem i utječu na globalne trendove droge, dakle svaka zemlja ima nekakve sličnosti, ali ima i različitosti, svaka zemlja EU definira ovo ovo područje zlouporabe droga na svoj način. Kada govorimo o politici suzbijanja kažnjivih ponašanja tu možemo govoriti o tri pojma, dekriminalizacija koja je u Hrvatskoj na snazi, depenalizacija i dejuridizacija, ali to sada zahtijeva nekakav drugi znanstveni kontekst. Što se tiče ilegalnih psihoaktivnih supstanci kada govorimo o zlouporabi onda je prema Europskom izvješću o drogama i dalje najraširenije konzumirana nezakonita droga u Europi. Marihuana se ističe i po količini zapljene zbog kršenja zakona zbog njezine uporabe i novih zahtjeva za tretman. Činjenica je da broj ovisnika o marihuani koji zahtijevaju liječenje je svakim, svake godine sve veće i veće i to onda predstavlja određene izazove i za pitanje zdravstvenog sustava, pitanje liječenja ovisnosti o ilegalnim psihoaktivnim supstancama. U veći zemalja EU nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga danas uključuju ne samo nezakonite droge, nego i različite kombinacije problema povezanih stvarima i ovisničkim ponašanjem, pa se tamo i u ovome zakonu posebno reguliraju nedopuštene nedopuštene supstance koje se koriste u sportu. Dakle, antidoping kontrole. Tim se alatima planiranja službe vlade kako bi razradile sveobuhvatni pristup i specifične odgovore na različite zdravstvene ali i socijalne i sigurnosne dimenzije problema s drogom. Ne vjerujem da je ijedan zakon, nije mi poznato da je ijedan zakon toliko kompleksan da traži mišljenje 13 ministarstava, naravno da je Ministarstvo zdravstva ima najveću odgovornost, ali tijekom pripreme vezano za Zakon o suzbijanju zlouporabe droga komunicirao sam i sa predstavnicima Ministarstva poljoprivreda i Ministarstva gospodarstva, vidjeli smo kolika je važnost kolika je važnost MUP-a, Ministarstva financija, da dalje ne nabrajam, dakle ovo je vrlo kompleksna materija i ono što isto tako treba naglasiti to je materija koja se često mijenja i vjerujem da će i do kraja ovoga mandata doći sigurno do barem još jednih izmjena i dopuna zakona. Prevencija zlouporabe droga i problema povezanih s drogom među mladima ključni je cilj europskih nacionalnih strategija za suzbijanje droga i obuhvaća široki spektar pristupa. Pristupi povezani s okruženjem i univerzalni pristupi, usmjereni su na čitavu populaciju, selektivna prevencija, usmjerena je na ranjive skupine, kojima prijeti, veći rizik, od razvoja problema

primjene sintetskih kanabinoida, kod zatvorske populacije kao jedan epidemiološki parametar koji zahtjeva sveobuhvatni pristup. Primjena standarda kvalitete, još je jedan način da se zajamči odgovarajuća provedba intervencija i preporuka za praksu navedene u smjernicama, iako je provedba na temelju standarda ugl. na lokalnoj razini, postoje i međunarodni standardi koji služe za postizanje konsenzusa o općim principima za provedbu intervencija. Primjerice europski minimalni standardi i kvalitete o smanjenju potražnje za drogom, koje je prihvatilo Vijeće EU, određuje opće principe, koji se na nacionalnim razinama ostvaraju na različite načine. Prevencija je dakle, ključ svih nacionalnih strategija i u ovome trenutku, ono na čemu posebno inzistira Svjetska zdravstvena organizacija, kao i Ured UN za droge i kriminal je naglasak na na snaženju obitelji, dakle, snažnije obitelji to je jedan moto i to je jedan fokus svih preventivnih programa koji su u organizaciji ovih krovnih institucija. Uzimajući u obzir činjenicu da se zakonskim izmjenama unaprjeđuje sustavno nadzora novih psihoaktivnih tvari, to je sada po ovime zakonu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je izravno involviran u ranom sustavu upozoravanja pri Agenciji EU za droge, da se daje bolji okvir u izradi nacionalnih strategija za borbu protiv ovisnosti, da se uređuje uništavanje droge, oduzete ne samo u kaznenim nego i prekršajnim postupcima, kai i bolje definira pojam industrijske konoplje, a samim time i njezina iskoristivost, Klub zastupnika HDZ-a podržati će navedeni prijedlog Zakona. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Ćeliću, u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, predložene izmjene Zakona o opojnim drogama, neće riješiti problem kaznenog i prekršajnog progona ljudi koji konzumiraju konoplju, odnosno, marihuanu iz medicinskih razloga. Osnovni razlog zašto neće, je u time, što je medicinska marihuana, koja se može legalno kupiti u ljekarnama preskupa i samim time, jer je preskupa, nitko je tamo ne nabava, zato za njim ne postoji potražnja, zato se moralo ona i u konačnici baciti, joj je istakao rok trajanja, zato se i ne nabavlja. Shvaćate koji je paradoks? Znači država je omogućila tobožnje bolesnima da se liječe konopljom, a zapravo im to nije omogućila jer je cijena te konoplje u ljekarnama, kako se kaže u narodu ko Sveta Petra kajgana. I što sada da ljudi rade, kakav izbor imaju, ha? Mogu ili se ne liječiti konopljom, a evidentno je da im konoplja pomaže ili ju mogu ilegalno nabaviti ili proizvoditi. I upravo se taj slučaj dogodio sa Huanitom Luksetićem, koji je na sreću, na kraju pomilovan. Međutim, ima ih bezbroj poput Huanita, kojima taj lijek pod hitno treba, a ne mogu do njega doći na legalan način. Nažalost, zakonodavca za to nije briga, zašto? E, kaže ona narodna izreka, sit ne vjeruje gladnom, zdrav ne vjeruje bolesnom i bogat ne vjeruje siromašnom. Mislim da u ovom slučaju imamo obilježe tih izreka i sve dok zakonodavac, odnosno, vladajuća većina, odnosno, njeni članovi se neće naći u problemu da neće moći jednostavno normalno kako bi to rekao, normalno živjet život, sve dok će članovi vladajuće većine biti relativno zdravi, sve dok neće biti u s multipla sklerozom i prikovani za kolica, a konoplja im biti jedini lijek. Sve do tog trenutka, oni će govoriti, da da zakon ne treba mijenjati, da je zakon dobar. Ali, da se nađe itko od vas, ne daj Bože, ne želim nesreću nikome da se razboli od multiple skleroze da mu uobičajena terapija ne pomaže, a da ne govorim o tome, koliko uobičajena terapija ima nuspojava. Pa znate i sami da recimo ti kortikosteroidi koje daju, sistematski, oni razaraju ono tijelo. Štitnjača strada itd. Sada zamislite, vi dajete tim ljudima steroide, koje npr. ne pomažu ili čak da im i pomažu, ali im izazivaju hrpu nuspojava. S druge strane, možda bi oni mogli uzimati konoplju, koja bi im također pomagala a ne bi izazivala hrpu tih nuspojava i zakonodavac nažalost ne vidi. Ima ona slika majmuna koji ne vidi, ne čuje i ne govori. To je vladajuća većina, odnosno, vladajuće većine spram oboljelih kojima treba indijska konoplja. I upravo iz tog razloga je Živi zid dao prijedlog zakona, da se legalizira indijska konoplja i vi ste naš prijedlog odbili i sada ćete vi reći, možda gospodine Ćelić da na psihijatriji se puno njih liječi, zbog tobožnje ovisnosti o marihuani ili nekakvih nuspojava itd, konzumiranja marihuane. Međutim, ok, pođimo od pretpostavke gospodine Ćelić da ste u pravu. Pa dozvolite onda medicinsku konoplju. Okej. Znači, ja ne tražim sad od vas da vi općenito morate za rekreativnu svrhu. Mogu razumjeti vaš stav da ste vi protiv toga, iako je naš stav različit, ali ponavljam, ja vaš stav razumijem, uvažavam i prihvaćam. Ali, dajte onda dozvolite za medicinsku svrhu da si ljudi mogu uzgajati odnosno saditi konoplju ili ili im pak dajte jeftinu konoplju u apotekama, nemam ništa ni protiv tog rješenja. Dajte konoplju da bude na recept kao svaki drugi, a ne da moraju ga skupo i papreno plaćati. Ali, nažalost, bojim se da vi jednostavno ne čujete vapaje tih ljudi i da vas nije briga i zbog toga na kraju izlazimo na izbore i zbog toga smo sudionici jedne političke arene u kojoj se borimo de facto jedni protiv drugih, mi ovdje u Saboru, a u konačnici, vaš politički neprijatelj nismo samo mi nego i svi ljudi koje ste upropastili svojim zakonima i koji ne mogu doći legalno do lijeka, koje maltretirate i proganjate ili ne dozvoljavate liječenje. I ja pozivam ovom prilikom sve oboljele od raznih bolesti, kojima konoplja pomaže, da kad budu izbori imaju na umu tko se zalagao za to da se njima njihov lijek učini dostupan, a tko je u ovom Saboru bio protiv toga. Hvala. Zahvaljujem kolegi Pernaru. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika, poštovana kolegica Marija Puh, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga na prvo čitanje samog zakona, ja moram pohvaliti promjene koje idu na bolje i koje idu u toku s vremenom, a to je da će konačno poljoprivrednici moći koristiti cijelu stabljiku industrijske konoplje što nažalost, do sad nisu bili u mogućnosti. Naime, oni su do sad bili u mogućnosti iskoristiti svega nekih 10% biljke koju su proizveli i samim time nisu bili u ravnopravnom položaju sa ostalim poljoprivrednicima koji su

kasnimo za EU. Dakle, mi smo prije nekoliko godina dozvolili korištenje dijela same stabljike, a danas, evo, shvatili smo da zapravo se može iskorištavati cijela stabljika, da se može koristiti za nebrojeno veliku količinu razno raznih proizvoda i mi smo nažalost uvažali te proizvode koji su bili izrađeni od industrijske konoplje i ugrađivali smo ih i u građevini i u svemu drugome, a nažalost naše stabljike smo morali uništava i nismo ih smjeli i na samim time imati dodatnu dobit. Što se tiče same rasprave oko medicinske konoplje, Klub Stranke rada i solidarnosti podnio je amandman. Amandman koji zapravo želi biti u koraku sa ovim što se događa i želi biti na prvim zapravo pomoć našim građanima. Znači, mi smo dozvolili u Hrvatskoj da medicinska konoplja se može koristiti. Da se može koristiti za olakšavanje bolova, da se može koristiti kod teško oboljelih, mi znamo da ona zapravo ne liječi, ali znatno poboljšava kvalitetu života ljudi koji su poprilično Mi želimo da ovim zakonom, kao što smo industrijsku konoplju sada stavili u ravnopravan položaj, kao što je to i ostali poljoprivrednici imaju u EU, da također imamo mogućnost da naši građani imaju dostupnu medicinsku konoplju koja će biti uzgojena uzgojena u Hrvatskoj. Trenutno oni ne koriste tu konoplju koliko bi željeli, iz razloga što je ona iz uvoza i samim time izrazito skupa. Malo tko od teško oboljelih ljudi si zapravo može priuštiti po 1000 i više kuna za, hajmo reći tjednu terapiju koja im je potrebna i obrazloženja koja smo čuli da zapravo nije se koristila ta konoplja, da su morali biti uništavani pripravci, da, oni su morali biti uništavani iz razloga toga nažalost što su bili preskupi i što si ljudi jednostavno nisu mogli omogućiti kvalitetniji život bez bolova i bez posljedica nažalost, koje njihova bolest proizvodi. Znači, mi smo u našem amandmanu, bilo je tu govora da bi bolesnici mogli sami uzgajati svoju medicinsku konoplju na balkonu. To definitivno smatram da nije dobar način i tu bi zapravo MUP i sva druga nadzorna tijela i sva druga nadzorna tijela zapravo bila u problemu jer način kako smo mi zamislili da bi bilo dobro, proizvodnja medicinske konoplje, a to je da sada u ovom zakonu stavimo jedan članak kojim dozvoljavamo proizvodnju medicinske konoplje za izradu lijeka, pravnim osobama koje imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode za proizvodnju gotovog lijeka i tvari koja se smatra narkotikom ili psihotropnom tvari prema Zakonu o lijekovima. Dakle, pravne osobe koje već i sad postoje, koje imaju dozvolu agencije, imaju u svojim proizvodnim pogonima, u svojim skladištima nebrojeno veliku količinu i drugih lijekova koje, vjeruje, također mogu izazvati razno razne nuspojave samim time ukoliko oni već i sad imaju kontrolu nad tim, smatramo da se apsolutno ne može nikakva velika razlika dogoditi između toga da oni sad mogu i proizvoditi i raditi pripravke od medicinske konoplje kako bi ona mogla biti što jeftinija na našem tržištu i olakšati život našim bolesnim građanima. Također ono što je bitno za znati, oko 48 zemalja prema zadnjem podatku koji sam pronašla, na svijetu je legaliziralo medicinsku konoplju i vjerujem da će taj trend rast i dalje. Budimo proaktivni i ovim zakonom zapravo otvorimo vrata da se u RH može proizvoditi medicinska konoplja. U ovom zakonu, to će biti zapravo jedna mala izmjena koja će tek otključati vrata i slijedit trebat će iza toga mijenjati mnoge druge zakone, mnoge druge pravilnike, ja vjerujem da sama ta procedura može potrajati i do godinu dana, ako ne i više. Znači, pokažimo tu neku spremnost da budemo moderna država koja će zapravo svojim ljudima željeti i moći pomoći. Kada još gledamo i na drugi način, znači, u svijetu potrebe za medicinskom konopljom su puno, puno veće od količina koje su trenutno na tržištu i samim time cijene koje trenutno jesu, su posljedica svega toga u budućnosti kada bi se otvorila mogućnost proizvodnje medicinske konoplje i pripravaka od nje, imamo ogroman potencijal za izvoz i vjerujem da to ne bi, ne bi bio problem tim više što je RH jedna klimatski izrazito povoljna država gdje se to može uzgajati. Evo, što se tiče još drugih izmjena u samom zakonu definitivno pozdravljamo zakonsku kontrolu novih psihoaktivnih tvari i što ih zapravo prvi puta definiramo u zakonu kao droge. Nažalost, psihoaktivne tvari imali smo prilike i prošle godine čitati i gledati što se dešava da su lako dostupne, poprilično jeftine i da čak osnovnoškolci imaju poprilično laganu dostupnost do njih i ova ova definicija da su sada droge i da će biti veća kontrola i veće kazne za to, definitivno je nešto što je izuzetno dobra izmjena zakona. Tim više što se godišnje javlja preko 250 novih tih tvari jer proizvođači uvijek doskaču svemu što se otkrije, pa je promijene neki spoj, a i dalje, nažalost, oni imaju izrazito loš, pa čak ponekad i smrtonosan ishod za korisnike koji su najčešće djeca. ja još jednom pozivam, ovaj zakon je već sad jedan veliki iskorak i ide u dobrom smjeru i molim vas da razmotrite amandmane koje je predao Klub stranke rada i solidarnosti i da jednim zajedničkim naporom krenemo prema prema eventualnoj mogućnosti da u RH imamo legalnu i proizvodnju medicinske konoplje, znači, da nije to samo konzumacija i korištenje u medicinske svrhe, nego da i sami možemo proizvoditi proizvoditi svoje, ne bi rekla lijekove, nego pripravke koji mogu ljudima značajno olakšati život. Zahvaljujem. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Mariji Puh. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Davor Bernardić, izvolite. Hvala vam g. potpredsjedniče HS. Uvažene kolegice i kolege, evo prošli tjedan sam upozorio da je jedan od zakona koji je odavno trebao doći na dnevni red i zakon koji će omogućiti uzgoj industrijske konoplje uz iskorištavanje čitave biljke, kojim bi se, zapravo, proizvođačima olakšalo dobivanje dozvole za takvu proizvodnju. Danas u HS raspravljamo upravo o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga kojim se industrijska konoplja definira kao konoplja koja se nalazi na zajedničkoj sortnoj listi EU sa sadržajem THC-a 0,2% i manjim i nije uvrštena u popis biljaka iz kojih se može dobiti droga. Posjetit ću da je industrijsku konoplju dopušteno uzgajati samo u svrhu proizvodnje hrane i hrane za životinje, moguće je koristiti sjeme i cvijet, dok se ostatak biljke mora uništiti. No, zbog saznanja o terapeutskom potencijalu indijske konoplje, ona se koristi za olakšavanje simptoma slijedećih oboljenja, multipla skleroza, maligne bolesti, HIV, AIDS, ostala neurološka oboljenja poput Hantingenove bolesti, Turetovog simptoma, epilepsija, Parkinsonove bolesti, stoga su neke države, Velika Britanija, Nizozemska, dalje Češka, Njemačka, Grčka, te Kanada i Izrael, pokrenule programe za upotrebu medicinske konoplje kako bi spriječile pacijente da nabavljaju lijek upitne kvalitete na ilegalnom tržištu. Na ovaj način pacijentima se osigurava lijek standardne kvalitete i efikasnosti. Kanada je među prvim državama koja dozvoljava konzumaciju konoplje u medicinske svrhe. Kanadsko zakonodavstvo je još 2001.g. omogućilo pacijentima s dozvolom Ministarstva zdravstva da uzgajaju medicinsku konoplju za vlastite potrebe. Međutim, zbog velikog broja izdanih dozvola, došlo je do velike zloupotrebe i ilegalnog prometa indijskom konopljom, što je u konačnici prisililo kanadsku Vladu da odgovornost proizvodnje i distribucije medicinske konoplje prepusti za to licenciranim proizvođačima. Nizozemska je, pak, unutar programa za medicinsku konoplju 2003.g. pokrenula vlastitu proizvodnju kako bi snizila cijenu lijeka i omogućila izvoz u druge države s uspostavljenim programom. Zbog kompleksnosti proizvodnja medicinske konoplje je strogo regulirana i podvrgnuta stalnim inspekcijama. U Češkoj, proizvođači medicinske konoplje mogu biti isključivo za to licencirane tvrtke. Zakonskom regulativom je definiran i način propisivanja medicinske konoplje pacijentima od strane liječnika. Dozvoljeni su isključivo elektronički recepti i to za pacijente koji pate od određenih bolesti, poput karcinoma, multiple skleroze, Parkinsonove bolesti i psorijaze. Recepti mogu biti propisani isključivo od strane liječnika specijalista. U Kanadi i SAD liječenje kanabisom donosi velike zarade, slično kao i u Izraelu. Dakle, najrazvijenije zemlje svijeta odavno primjenjuju proizvodnju medicinske konoplje. RH je 2015. g. izmjenama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept omogućila legalnu primjenu primjenu i dostupnost gotovih pripravaka na bazi kanabisa. Međutim, česte su primjedbe da upotreba marihuane u medicinske svrhe u Hrvatskoj nije potpuno legalizirana. Kao što i nije jer se ona u Hrvatskoj ne proizvodi, kao što se i ne proizvodi. Dopušten je samo uvoz pripravaka iz drugih država i mogućnost da se pripremaju galenski proizvodi od marihuane. Interes za uzgoj industrijske konoplje je naglo porastao te je zbog spomenutih izmjena 2014. g. se ona uzgajala na oko 2500 hektara. Proizvođači se od tada stalno žale kako su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na proizvođače ostalih članica EU koji mogu koristiti cijelu biljku i tako stvoriti dodatan prihod, po nekim procjenama od 35 tisuća kuna po hektaru. Kako zakon nije izmijenjen, mnogi su odustali od proizvodnje industrijske konoplje u ovom slučaju. 2016. je proizvodnja bila u Hrvatskoj na svega 1000 hektara, a odustali su i mnogi potencijalni strani investitori. Stav SDP-a da za uzgoj industrijske konoplje, kao i indijske konoplje, ima velik broj jakih argumenata, a najbitnija stvar je u tome da za plasman proizvoda nema ograničenja u količini jer je potražnja veća od ponude, a naročito ekološki a naročito ekološki proizvedena konoplja. Što se potencijalnog zasićenja tržišta tiče, dugoročno nema straha od takve pojave, a u prilog tome ide i činjenica što se biljka može koristiti za preradu više desetaka tisuća proizvoda. Hrvatska je danas u idealnoj poziciji što se tiče potencijala proizvodnje. Imamo izvrsnu klimu, veliki količinu obradive površine, na dobrom smo geostrateškom položaju i članica smo EU. Zbog svega toga nam se otvara mogućnost da postanemo lider EU u najbrže rastućem biznisu proizvodnji kanabisa. Ne bi smjeli dopustiti da od te proizvodnje masno zarađuju neki drugi. Kada bi uzgoj u medicinske svrhe, uzgoj konoplje, bio zakonski reguliran, a sada nije, time bi se omogućila proizvodnja vlastitih pripravaka na bazi kanabisa za medicinske svrhe te bi se na taj način pacijentima omogućilo da ti proizvodi budu dostupniji i financijski povoljniji. Potražnja za kanabisom je velika i proizvodnja i izvoz mogu donijeti i značajan prihod. Stoga smatramo da je moguće da Hrvatska organizira strogo pod kontrolom države uzgoj medicinske konoplje te ćemo zbog toga uložiti i amandman na postojeći zakon. Uzgoj medicinske konoplje u Hrvatskoj bit će moguć ukoliko se izmijeni ovaj Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji je u nadležnosti i Ministarstva zdravstva RH. Upotrebu marihuane u rekreativne svrhe, sada govorim o tome, prvi put je legalizirao Urugvaj pa Kanada i na tom biznisu zarađuju milijarde eura. U Hrvatskoj se u uzgoju marihuane u rekreativne svrhe nije zapravo nikada ozbiljno ni razgovaralo. Legalizacija marihuane ima pozitivan utjecaj i na turizam jer bi slobodno uživanje marihuane moglo privući i nove goste. Tzv. marihuanski ili kanabis turizam prvi je razvio Amsterdam, a po uzoru na Nizozemsku i druge europske države, poput Španjolske, Portugala i Češke. Hrvatska bi, ako se za to odluči, razvijajući kanabis turizam, mogla produžiti sezonu i turistički razviti manje poznate destinacije. Za proizvodnju konoplje imamo dobre .../nerazumljivo/... uvjete, dovoljno svjetla, dovoljno toplih dana i vlage kao i dovoljno kvalitetnih površina. Izmjenom zakona koji će omogućiti korištenje cijele biljke kao što je ovaj, moguće je ostvariti dodatne prihode jer je konoplja dohodovnija kultura od standardnih kultura poput pšenice ili kukuruza. No, za uzgoj indijske konoplje za medicinske potrebni su strogo kontrolirali uvjeti, vlaga, svjetlo, temperatura, koji se postižu samo u zaštićenim prostorima, staklenicima. Proizvodi od te indijske konoplje moraju imati standardnu kvaliteti i efikasnost. Zato konkretno, u ovom slučaju ne možemo govoriti o prednosti Hrvatske zbog velikih hektara obradive površine, no kako bi se legalizirala i kad bi se legalizirala marihuana za osobne potrebe, misli se, prije svega na uzgoj uzgoj male količine biljaka, od 4 do 6 biljaka, za to također nisu potrebne značajne površine jer se ona uzgaja u teglama. S obzirom da je Hrvatska izrazito turistička zemlja i s obzirom na pozitivna iskustva brojnih država članica EU, ali i u svijetu, trebalo bi u kontekstu razvoja biznisa vezanog uz proizvodnju industrijske konoplje staviti na dnevni red i potpunu legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe. Smatram da bi legalizacijom i liberalizacijom po kontrolom države ostvarili dodatni rast i prihode koje bi mogli usmjeravati u otvaranje novih radnih mjesta. je dodatni razvoj turističkog sektora, rast poljoprivredne proizvodnje i posljedično, rast BDP-a. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Bernardiću. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Vrlo kratko, samo ću se referirati na ono manje-više reći rečeno i u prvom čitanju. Dakako da podržavamo sva nastojanja i sve prijedloge u smislu koji idu legalizacije i kanabisa i liberalizacija tržišta i proizvodnje i za dobivanje lijekova i svih ostalih ostalih mogućnosti koje nam se tu pružaju. Takvi smo stava već mi u HNS-u 20, 30 godina od samog osnutka, žao nam je što to nije bilo tako u onom prethodnoj vladi, da smo imali tada konsenzus možda bi danas ovo bilo pase raspravljati, ali mi i dalje ostajemo kod toga i naravno da smatramo da bi to nešto što bi sigurno bio iskorak u svemu ovome da ne ponavljam što su kolege spominjale prije mene i gospođa Puh i gospodin Bernardić. Ono što se ovdje zakonom radi, ono što je sama bit ovog zakona što smo pozdravili što smo pozdravili u prvom čitanju što je apsolutno nužno i neophodno, to je da se uredi ta pošast koja je pogodila naše adolescente prije svega što se tiče korištenja određenih psihoaktivnih tvari tzv. Legal Highs ili osvježivača zraka kako god to nazvali. I mislim da dobru, napravili zapravo jedan dobar korak i načeli jednu sigurno bitnu stvar u životu naših građana pogotovo kad govorimo o borbi protiv ovisnosti. Dakle, ovim prijedlogom zakona sigurno se uređuju uvjeti za uzgoj biljaka kojih se mogu dobiti droge kao što sam i već ranije reko, nadzor i ko može imat izradu i ono što je zapravo bitno, tvari koje se mogu dobiti, koje se mogu uporabiti za izradu droge, nadzor nad uzgojem biljaka iz kojih se mogu dobit droge, te nad izradom, posjedovanjem i prometom droge. Zašto posjedovanjem bi ovdje podcrtao, zato upravo kao jedna od mogućosti prevencije je i to da do sada smo imali situaciju u kojoj kad se nešto našlo kod korisnika, da li je on dovezen na hitnu ili bilo gdje drugdje nisu mogli doktori to izuzeti u svom posjedovanju kako bi to dalje procesuirali nego su morali odmah automatski to prijavljivati, zapravo nismu, nismo imali taj prvi dojavni sustav koji je bio moguć Dakle, sustav ranog upozoravanja koji se ovdje uvodi i oko kojeg sam ja imao i prijedlog i u replici što sam se referirao, njime zapravo, ovim izmjenama dana je obveza svim tijelima, ustanova i drugim pravnim osobama koji su uključeni u sustav za dostavljanje za dostavljanje informacije HZZO-u koje djeluje kao nacionalni koordinator. E sad, upravo u tom kontekstu sam u prvom čitanju predlagao jedinstveni sustav informiranja koji bi objedinio sve ustanove, kako što je ovdje i rečeno i uveo ga u zakon kako bi to bilo zakonski regulirano da ne bi slučajno ispalo neke nezakonite radnje, ako neko skuplja ili neke aplikacije sa slikama droga itd. to mora se zakonski predvidjet. Jer ovdje kao što je kolega rekao, doduše u tekstu su napisali da je dostupna aplikacija na portalu, nije na portalu dostupna aplikacija, nego na određenim providerima koji pružaju skidanje tih aplikacija, no dobro, bitno je da ima. Međutim, to vam je policija i sad znate kad netko, roditelj nađe tako nešto, vrećicu kod djeteta i sad on treba prijavit to policiji. Ja već ovdje vidim pola njih da neće, jel da se boje, da možda ne žele si navuć kako se to u narodu kaže policiju na vrata. Ali ako imamo jedinstveni sustav koji je pri HZZO-u gdje su u aplikaciji, gdje se može raditi pretraživanje, gdje se može po slikama gledat, gdje oni već sami usporediti već postojeće koje su nađene, pronađene, utvrđene, rano dojavljene, suspektne i čak, pod ili izuzete, onda bi sigurno dobili veći efekt prevencije, veći efekt ne samo prevencije nego onoga što je i smisao i ovih riječi ranog dojavljivanja. Da kod prvog već kad se nađe, da nemamo više posljedicu i da čekamo da njih još 50, 100 ili ne daj bože veći broj to koristi. U tom smislu ide, išo je moj prijedlog i zakonske izmjene da se jednostavno samo uvede u zakon u svojoj preaumbuli, u određivanju pojmova taj jedinstveni sustav za dojavljivanje koji bi onda ministar pravilnikom propisivao točno da li je to pri HZZJ koje bi objedinjavao objedinjavao sve podatke od Državnog inspektorata prijave, od policije prijave putem ove aplikacije i apsolutno sve drugo od strane građana koji možda bi bili voljni nešto poslati na informaciju nekom Zavodu za javno zdravstvo nego samoj policiji. I to je zapravo glavno, glavno pitanje. I naravno gdje bi mogli naći, ako ništa drugo informirati se o tim sustavima preko ključnih riječi, proizvoda itd., ili preko samih slika da vide. Znači mi danas možemo surfat po internetu, tražit pa će još netko doć nam pokucat na vrata i pitat zašto istražujete te ilegalne supstance ili već šta god, čime se vi bavite. Znači zato to mora biti zakonski regulirano odnosno barem uvedeno kao u zakon kao opcija, da to je pod strogim nadzorom, konkretno imamo mogućnosti prijave, da li sa OIB-om, bez OIB-a, da li anonimno, neanonimno, jednostavno potaknut ljude da mogu bez bilo kakve bojazni To je bio smisao tog prijedloga i to će biti nešta ono šta ću ja osobno možda amandmanom probati nadam se udobrovoljiti predlagatelja da i dalje prihvati. Dakle, aplikacija postoji kod policije, ali ajmo sve to objedinit što postoji na jednom dijelu, da nađemo ili na jednoj aplikaciji ili na jednom mjestu gdje možemo, jer nemaju baš svi ni te pametne telefone da mogu to prijavljivati, a do sada je to jedina mogućnost. Naravno, zakon predviđa kao što sam reko i ukidanje, spomenuo ranije izdavanja posebnih dozvola za prijevoz droga preko teritorija sukladno praksi u ostalim državama, znači i svojevrsnu i usklađivanje s obzirom da ovaj zakon i ima onu P.Z.E oznaku, dakle mi ovdje i usklađujemo se sa pravnom stečevinom. I sad dolazimo do onog drugog dijela, ono što možemo pozdravit svakako je definiranje pojma industrijske konoplje kao konoplja koja se nalazi na zajedničkoj sortnoj listi listi EU sa sadržajem thc-a ispod 0,2% odnosno 0,2% i manje. I time se omogućava korištenje cijele biljke kao što smo to čuli u građevinskoj, tekstilnoj, kozmetičkoj, autoindustriji, industriji papira itd., itd. To je ono što je dobro, ono što također mogu pozdraviti je i detaljnije razrađen članak koji se odnosi na promidžbu, oglašavanje droga kao i na veće novčane kazne za prekršaje počinjene od strane pravnih osoba koje odnose na posjedovanje upravo ovih kad govorimo osvježivača zraka, gdje koji se na jedan zaobilazan način želi kroz neke nove supstance, izmijenjene do sada zakonski ne evidentirane, prodavati što je apsolutno nema onu svoju oglašavanu odnosno naziv, ako je osvježivač zraka, dakle, najmanje se zapravo uopće ne koristi na to što je proizvod kao oglašavano namijenjen. E, sada, mene samo zanima jedna situacija, za čl. 10. gdje je navedeno, mene sad ovo zbilja zanima i to ću još u pojedinačno, ako treba i vjerojatno i amandmanom ići s obzirom da vidim da su najavljeni amandmani kolega na ostale članke, ovo nisam čuo da se netko dotakao, a u skladu s onim u početku što sam rekao, to je čl. 10. 10. koji kaže da otkup maka koji je namijenjen za izradu droge mogu obavljati pravne osobe koje imaju odobrenje Ministarstva zdravstva za otkup, pa onda odobrenje itd., itd. Mene zanima zašto ne bi bilo i otkup maka i konoplje, koja je razlika? Zašto, po meni je mak puno, ako govorimo u smislu droga, puno, dakle, teža droga, ako se iz maka dobije opium ili ne znam, kakve sve ne puno teže droge, iz konoplje znamo šta dobivamo, zašto ne bi ovdje stavili i konoplje, upravo da bi se išlo ne samo na ovim što smo čuli ranije amandmane, vezano za proizvodnju konoplje, ne ovo ranije što smo rekli za legalizaciju, to apsolutno možemo sve podržat, ali zašto ne bi ovdje to uveli kod otkupa, kad već imamo otkup maka, da stavimo otkup konoplje, dakle, samo umetanjem te riječi omogućio bi se otkup i uvoz sirovine za izradu lijekova odnosno pripravaka od konoplje i onda smo riješili one sve mogućnosti i vlastite pripreme spravljanja svih onih potrebitih lijekova na bazi konoplje odnosno kanabisa. Mislim da je to nešto što bi volio svakako čuti u obrazloženju i mislim da je to nešto o čemu ću osobno ako treba i amandman podnijeti jel ne vidim zbilja tu puno velike razlike, dapače, razlika je samo u korist postojeće zakonske regulative u kojoj mak se može otkupljivati i praviti lijekove od njih, a konoplje ne može. Dakle, ovdje ne govorimo o proizvodnji, ovdje ne govorimo o uzgajanju radi rekreativne svrhe, što ćemo podržat, ovdje govorimo isti princip ako netko može otkupit mak, uvest ga i proizvest određene lijekove, sedative ili šta god, protiv bolova lijekove na bazi maka, opiuma, kako god, zašto to isto ne bi napravili i sa konopljom? Evo, to je nešto što ostaje upitno i u čijem smjeru ću ja i osobno podnijeti ako treba amandman. Dakako, da ovo je nešto što, s ovim ne smijemo stat s ovim prijedlogom zakona, izmjena zakona jer znamo da kontinuirano uvijek tržište to opojnih droga brzo se mijenja, brzo reagira i tako mi moramo pratiti i omogućiti sve mehanizme da oni zapravo to prate kroz pravilnike, kroz abditiranje odnosno osvježivanje tih lista, tih supstanci koje su zabranjene itd., itd. i u tom smislu ide onaj moj prvi dio koji ću probati možda amandmanom udobrovoljiti predlagatelja da prihvati da se radi taj jedinstveni neovisni dio od bilo kakvog represivnog aparata gdje bi ljudi mogli pretraživati, mogli vidjeti pod,

poštovana kolegica Ana Komparić Devćić, nije nazočna. Poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Kolegice i kolege, pa evo, ja želim na početku svoje rasprave reći da ću podržati ovaj prijedlog zakona. Podržat ću ga zato što smatram da je bolji od postojećeg stanja, ali želim ukazati na neke stvari na koje sam ukazao i prilikom prvog čitanja s kojima nisam zadovoljan budući da nisu prihvaćene ni u ovom drugom čitanju. Dakle, prvo što me veseli, što je dobro, a to sam rekao i prije dva mjeseca kada smo prvi puta raspravljali o ovome, to je što se konačno staje na kraj tzv. ovlaživačima zraka koji su jako veliki problem i pogubni bili za naše mlade ljude i kojima su proizvođači, doskakali su svim tim deklaracijama i načinima kako ih se moglo zabranjivati, mislim da je ovim zakonskim prijedlogom konačno tome se staje na kraj i daje se jedan brzi i efektan način djelovanja kako možemo tome doskočiti, smatram da je to jako dobro i to treba naglasiti, to treba pozdraviti. Druga stvar, također pozdravljam legalizaciju proizvodnje industrijske konoplje, kao i ovu uporabu cijele stabljike, ne samo sjemena do sada, a ono s čime nisam zadovoljan je to što nismo išli jedan korak dalje, pa nismo legalizirali i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe. Sada ću reći zbog čega. Prvo, iskreno, iako je bilo otpora prilikom prvog čitanja odnosno jasno nam je dano do znanja da do toga neće doći, nakon događaja koji su se dogodili u međuvremenu, to sam rekao i u replici na početku, nakon što je predsjednica RH pomilovala Huanita zbog proizvodnje konoplje koju je koristio za svoje liječenje, nakon što je taj zahtjev njegov obradilo Ministarstvo pravosuđa koje je sastavni dio ove Vlade, dakle, ja sam iz tih događaja koji su se dogodili, zaključio da niti Vlada, niti predsjednica RH, nemaju problem s time da se marihuana odnosno konoplja proizvodi u medicinske svrhe, tim više što smo mi ovdje u ovoj raspravi koji smo se zalagali da se legalizira proizvodnja medicinske konoplje, smo se zalagali za to da se ona proizvodi pod kontrolom u određenim laboratorijskim uvjetima, dakle, kontrolirana od strane države, bilo je prijedloga da ju može proizvoditi Imunološki zavod, recimo, dakle, nismo se zalagali za to da svatko u svojoj kući, u svom vrtu ili negdje na livadi, može to bez ikakve kontrole sadit i onda smo imali događaj gdje upravo takvu sadnju koja je obavljana kod kuće, u kućnim uvjetima, praktički podržala i predsjednica RH i Vlada RH kroz mišljenje Ministarstva pravosuđa i onda sam ja očekivao da će u ovom čitanju barem i ministarstvo prihvatit ovaj naš prijedlog za koji smo se mi zalagali, a to je da se legalizira proizvodnja medicinske konoplje pod kontroliranim uvjetima koji bi se nadzirali. Zašto? Zato što je sada već, više ne treba uopće raspravljati o tome da je ona korisna ljudima koji boluju od određenih bolesti, da ja sad ovdje to ne nabrajam jer je već spomenuto u raspravi prije mene, nego zbog toga što ti ljudi kojima je konoplja potrebna radi liječenja, danas su je prisiljeni nabavljati po visokim cijenama iz uvoza, iz Kanade i iz nekih drugih zemalja, dok u RH mi nemamo proizvodnje. E sad ljudi koji nemaju novca za to platit i dalje tu marihuanu nabavljaju na crnom tržištu, nabavljaju je ispod stola, nekontrolirano i tu su još osim što je crno tržište, jača, što jačaju dileri, tu je još i opasnost od kvalitete koju oni dobivaju. Dakle, nema niti jednog argumenta da se marihuana ne legalizira u medicinske svrhe pod kontrolom države od čega bi imali koristi pacijenti, od čega bi u konačnici imala koristi i sama država i u čemu bi se zaštitilo i zdravlje ljudi kojima je to potrebno. Druga stvar, reći ću da je, moram to naglasit da je i ovu uporabu koju sada imamo marihuane u medicinske svrhe, upravo odluku o tome, o legalizaciji korištenja, donesla SDP-ova Vlada 2015.g., tako da mi smo nešto po tom pitanju napravili, ovo je već isto korak naprijed, već sama legalizacija za industrijsku proizvodnju i košto ste rekli i u samom uvodu i košto piše u obrazloženju zakona da industrijska konoplja nije droga i da se ne može za to koristiti odnosno vrlo teško, ista stvar je i sa konopljom koja se koristi u medicinske svrhe, zato nema niti jednog razloga, ni argumenta da se ni ona nije legalizirala. Drugo, mi danas u RH imamo neke lijekove koji su puno veća droga i opasniji su od same marihuane, da ih sad opet ovdje ne nabrajam i oni su legalni, oni se smiju proizvodit, oni se smiju prodavat, a marihuana ne smije, to nema nikakve logike, niti jedan argument pije vodu po toj pitanju zabrane. Treće, ja sam se u prvom čitanju založio i za legalizaciju marihuane u rekreativne svrhe i to želim ovdje sada ponovo spomenuti i želim to ponovo obrazložiti. Zašto se za to zalažem? Bio bi sretan da se o tome otvori rasprava, dakle, da vidimo na koji način bi to mogli urediti, ali da o tome konačno počnemo razgovarati, to je ono u čemu ja vidim priliku za hrvatsko gospodarstvo. Dakle, mi kao turistička zemlja u varijanti legalizacije marihuane u rekreativne svrhe možemo iskoristiti priliku uz Amsterdam, uz Portugal, uz Španjolsku, uz Češku i uz još neke europske zemlje gdje bi nam uz turiste koji dolaze radi lijepe obale i dobrog vremena, dolazili ljudi, jer na području RH mogu uživati u drogama. Još jednom želim isto ovdje reći da ja osobno nikad nisam probao ni marihuanu, niti bilo koji drugi oblik droge, znam da ima nekih protivnika legalizacija i droga kojih uredno uživaju i konzumiraju i to smatram licemjernim, ali smatram da RH upravo upravo u ovom turističkom smislu ima veliku priliku i veliku šansu i ne moramo mi uvijek u svemu biti zadnji i ne moramo biti zadnja zemlja EU koja će marihuanu legalizirati. Dakle, marihuana je prisutna već desetljećima u svijetu i već se znaju sve posljedice konzumiranja marihuane, njezina uporaba, to nije nešto novo, to nije nešto o čemu ne znamo ništa, postoje primjeri zemalja koje su to legalizirali, u kojima se to normalno koristi i možemo koristiti njihova iskustva i njihove primjere, tako da što se tiče same ovisnosti, ovisnost je zlo, ali postoje i neke puno opasnije stvari od marihuane koje izazivaju ovisnost, koje izazivaju agresiju, recimo alkohol, koje uzrokuju stradanja ljudskih života i o tome bi se dalo razgovarati, to je svakako tema za raspravu i ja se nadam da će ona biti vrlo uskoro otvorena u našem društvu i da ćemo i mi krenuti ka legalizaciji svega toga. Ja ne bi volio da RH bude zadnja zemlja EU koja će to legalizirati, nakon ne znam, primjerice Italije, Grčke, zemalja u našem okruženju i da kad onda svi već iskoriste nekakvu priliku i svi na tome dobro zarade, da se onda i mi sjetimo kad to bude opće prisutno, recimo kao cigarete, mi smo uvijek zadnji. sada, mislim da imamo jednu priliku biti prvi, da možemo biti ispred svih i snažno se zalažem za to i to podržavam, ali naravno, uz jednu otvorenu javnu raspravu pod kojim uvjetima bi se to koristilo i na koji način, argumentiranu raspravu i da razgovaramo otvoreno, ali sa jasnim pokazateljima šta to znači za našu zemlju i koliku bi mi korist imali kao zemlja financijsku u turističku od toga. Evo, to je to, dakle, nisam u potpunosti zadovoljan, žao mi je prije svega zbog toga što nije legalizirana konoplja za medicinske svrhe, ne vidim zašto se to nije moglo budući da legaliziramo ovu za industrijsku, tako da to je bila velika prilika da se sada napravi, ali evo, kolega Ćelić je rekao u svojoj raspravi u ime Kluba HDZ-a da do kraja mandata očekuje još jednu izmjenu ovog zakona, ja sam iz toga isčitao da možda on nama šalje poruku da će se čak i legalizirati do kraja mandata ove Vlade, znači, u godinu dana i korištenje konoplje u medicinske svrhe budući da je on sada imenovan za predsjednika te komisije koja to utvrđuje, a da sam ja iz njegove rasprave shvatio da će se to do kraja mandata još jednom mijenjat, evo, ja sam barem tu optimističan da ćemo do kraja mandata našeg HS ovog saziva legalizirati i proizvodnju konoplje u medicinske svrhe. Evo, hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Đujić. Imamo repliku, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani kolega Đujić, ja isto vjerujem da ćemo u dogledno vrijeme doći pameti, to ću tako reći i ipak se odlučiti za uzgoj medicinske konoplje konoplje jer kada smo ju već legalizirali odnosno učinili dostupnim pripravke koji trebaju pomoći ljudima koji se nalaze u određenim vrstama zdravstvenih nevolja, onda je logičnije, da nešto sami proizvodimo, time činimo to jeftinijim, pristupačnijim, vjerojatno imamo nadzor nad kvalitetom, nego da te pripravke nabavljamo kao sada iz Kanade, odnosno, imamo prilike vidjeti da oni u 8, 9 mj. našim pacijentima nažalost u ljekarnama nisu niti dostupni, jer one koje smo naručili, liječnici su nevoljko prepisivali rok trajanja im je istekao. Ti pripravci su morali biti bačeni, a novi nisu naručeni. Evo, sada čujemo od gospodina državnog tajnika, da su konačno, nakon godinu dana naručeni novi. Tako da, nadam se doći će do toga ali kasnije. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Sabini Glasovac, odgovor kolega Đujić, izvolite. Kolegica Glasovac, upravo tako, dakle, od postojećeg stanja, koristi imaju samo uvozni lobiji, odnosno, zemlje koje to proizvode, a to su najrazvijenije zemlje i onda to prodaju nama po 3, 4 puta većoj cijeni nego što bi mogli sami proizvoditi i crno tržište. Jer onaj kome to treba, kome je to neophodno taj će napraviti sve i probati će doći do toga na svaki mogući način, a nažalost, nema novca da to kupuje po 3-4 puta većoj cijeni u apotekama ili tamo gdje se to već prodaje, nego kupuje onda na crnom tržištu 5-6 puta jeftinije, ali nije svaki puta siguran u kvalitetu toga i nije siguran u to što kupuje. I zbog toga se i ja i vi i jedan veliki dio vas zalaže za to da se to legalizira, da od toga u konačnici, imaju koristi i svi i država kroz PDV i kroz prihode i kroz proizvodnju i sami ti korisnici, koji će dobivati kvalitetan proizvod po realno Zahvaljujem kolega Đujić na odgovoru. Sljedeća rasprava poštovani kolega Goran Aleksić, nije nazočan. Poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kada je o konoplji riječ onda su tu 3 aspekta, prvo industrijska konoplja, ona indijska konoplja u medicinske svrhe i rekreativna upotreba te indijske konoplje. Pohvaljujem predlagatelja, zbog toga što je liberalizirao proizvodnju industrijske konoplje i njezinu preinaku. Upravo je nevjerojatno da smo trebali čekati tako dugo, da dođe do ovakve promjene, a nekada je svako slavonsko selo imalo barem jednog obrtnika užara ili čak cijelog Normalno se uzgajala industrijska konoplja i normalno se od nje proizvodilo užad. Ona ima vrlo mali postotak THC-a THC-a svega 0,2% prema tome, ne može se smatrati drogom, trebali bi plast, cijeli plast te industrijske konoplje opušit da biste dobili efekt jednog džointa. Kada je riječ o medicinskoj upotrebi indijske konoplje, onda mislim da je tu na dijelu jedan nevjerojatni cinizam. Dozvoljeno je upotreba ali je zabranjena proizvodnja. Znači onaj tko treba to mora kupiti u apoteci, a mjesečna doza košta 600 eura. Pa tko zarađuje pitam vas državni tajniče? Tko zarađuje? Koje je u interesu da se proizvod uvozi umjesto da se proizvodi, jer to netko mora biti. Pazite to je posve nelogično da se dozvoli konzumacija, ali se zabrani proizvodnja. To je posve nelogično. Iza toga može stajati samo jedan interes, hoću zaraditi na tom uvozu. Ljudi oboljeli od malignih bolesti od multiple skleroze, od ne znam, psorijaze, od, čuli smo od kolegice, Linić Strenje, taj kanabis ne liječi, ali pomaže pacijentima, smanjuje im bolove, olakšava im tegobe. Pa ja se pitam državni tajniče, koji sada tamo nešto po mobitelu vrtite i baš vas briga što zastupnik govori. Ja vas pitam, pa di vam je duša, di vam je srce? Pa kako možete ljudima koji pate, reći, e nećemo vam dopustiti zakonom da si pomognete. Neću vam dopustiti da uzgojite 5 stabljika marihuane, jer ste bolesni i boli vas, ali nek vas boli. Jer to je vaš stav, neshvatljiv stav, potpuno neshvatljiv. Gledajte ta indijska konoplja, sa visokim stupnjem THC-a da bi bila djelotvorna u medicinske svrhe, ona se ne može proizvoditi baš tako u tegli, mora se proizvoditi u kontroliranim uvjetima, ako hoćemo puni efekt. Naravno pomaže i ova, ali ne toliko kao ona koja je uzgojena na ispavan način. Ali, vi ni to niste unijeli u zakon. Da kažete, proizvoditi će se u Hrvatskoj, ali, proizvoditi će se u određenim pogonima, pod državnom kontrolom, u svakom slučaju, radit ćemo sve da izbjegnemo uvoz. Da izbjegnemo uvoz, koji je ne znam koliko puta skuplji, nego onda da imamo svoju proizvodnju. Treći aspekt je rekreativna upotreba indijske konoplje, odnosno, konzumacija marihuane, da budemo vrlo jednostavni. Ima stvari koje stvaraju ovisnost i to daleko veću i daleko opasniju, najopasniji je alkohol jer izaziva i agresiju. A koliko je ljudi stradalo kao posljedica zloupotrebe alkohola? Napiju se pa se pobiju sjekirama, pa ovaj ubije ženu, pa, a alkohol je legalan, legalan. Legalan je i duhan. Znamo da je štetan. Znamo da je uzročnik mnogih bolesti plućnih pogotovo, ali legalno, a marihuanu koja nije štetna jer nije dokazano da je štetno, nigdje nije dokazano nema medicinske studije koja bi dokazala da je štetna, može samo pomagati ovima bolesnima, a zdravima može služiti za užitak, kao što im služi i duhan. I ne vidim razloga zašto onda, zašto onda to ne dopustiti. Pa dobro jer vi stvarno mislite da je Kanada jedna neozbiljna zemlja, Kanada je posljednja dopustila, legalizirala upotrebu marihuane, jel vi mislite da su tamo budale na vlasti, da su tamo sve sami kreteni koji ne znaju donijeti pametnu odluku ili mislite da ste vi pametniji od njih. Ja, postoji argument ajde pojačat ćemo, poboljšat ćemo turizam, ma nije to za mene argument jer da to šteti, pa što me briga što pomaže turizam ako šteti, ali ako ne šteti pa zašto onda to zabranjivati. Zašto to ne legalizirati, zbog čega, ja ne shvaćam. Policija se iscrpljuje da hvata konzumente marihuane mjesto da se bavi ozbiljnijim poslovima, ona traži ljude po ovim disko klubovima sa jointom, pa valjda ima pametnijeg posla za policiju nego da to radi. Prema tome meni je potpuno neshvatljivo da vi niste sada dozvolili ovim zakonom proizvodnju u medicinske svrhe i to vas pozivam dajte otiđite na Vladu prije petka, znači u četvrtak je Vlada i donesite Vladin amandman da bar donekle taj zakon učinite logičnim, razumnim, razumnim. I da nemojte da sumnjam ja, ne ja mnogi ljudi, da netko od vas iz Vlade ima zaradu, ima pinku na tome što se uvozi ulje od kanabisa iz Kanade. Zašto ne pomoć tim bolesnim ljudima, to mi objasnite, zašto, zašto ih osuditi na veće patnje nego što ih moraju trpiti, zašto, da bi vi i vaše ministarstvo ispali ne znam kako pametni. Pa ako vam je sva pamet, pa oprostite mi molim vas. Prema tome očekujem od vas državni tajniče da kažete ministru da odete u četvrtak na Vladu i da donesete Vladin amandman i da ovo popravite. Hvala vam. Zahvaljujem kolega Stazić, imamo replike. Poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Kolega Staziću upravo, upravo ste spomenuli da nema argumenata niti jednog koji bi opravdao to zašto marihuana u medicinske svrhe nije legalna. E sad, ja sam već rekao isto u svojoj raspravi šta se dogodilo između dva čitanja, ali znate šta je meni još znakovito danas, pa nitko iz HDZ-a ne raspravlja, ovdje je samo 2 kolega i kolega Ćelić koji govorio u ime kluba je jedini i prijavljen za pojedinačnu raspravu. Kada smo imali prvo čitanje prije mjesec i pol dana bilo je jedno 10 kolega iz HDZ-a koji su nas napadali da smo mi za drogu, da će se tu počet ljudi drogirat, da uvodimo čudo u Hrvatskoj itd. I sada kada smo u finišu toga zakona, nema nikog, nitko više nije protiv, e sad to mene malo tu muti i buni, ne znam gdje su, da li pišu neki amandman pa da to legaliziraju ili je to sad ne znam zbog predizborne kampanje pa su svi skupa nestali, pa ne žele govorit nešto što i oni znaju da je opravdano i da bi trebao napraviti. Zahvaljujem kolega Đujić i odgovor kolega Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Pa vidite dobro ste to zapazili i to je za mene dobar znak, to je za mene dobar znak da ih ovdje nema ali apsolutno niti jednoga iz HDZ-a, a je imamo jednu da, aleluja. Da, to je dobar znak, vjerojatno se na žele protiviti onome protiv čega se je besmisleno protiviti. Kako se protiviti tome da se pomogne bolesnim ljudima, pa tko to može napraviti normalan, tko normalan to može napraviti. E prema tome to što ih nema čini mi se da je znak da će me možda državni tajnik i poslušat i na Vladu doći sa amandmanom da se ovaj zakon popravi. Zahvaljujem kolega Stazić. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani podpredsjedniče i moja rasprava danas će vezano uz ovaj konačni prijedlog zakona će ići u smjeru kojim su i drugi zastupnici, kolege zastupnici govorili, a to je zapravo taj dio koji se odnosi na to da Vlada nije prihvatila prijedloge iz prvog čitanja, da se u zakon uvedu i članci koji bi se odnosili na, na dozvoljavanje znači proizvodnje, vlastite proizvodnje u Hrvatskoj pod kontroliranim uvjetima kanabisa u medicinske svrhe ili popularno rečeno medicinskog kanabisa. zašto ću govoriti jednostavno zato što je zaista neshvatljivo da se, da niste poslušali jer toliko je argumenata koji govore u smjeru da je trebalo doći do tih promjena, da je trebalo doći do dozvoljavanja uzgajanja medicinskog kanabisa, a ono što ste vi zapravo u objašnjenju stavili su argumenti koji naprosto teško da, rekli bismo drže vodu. I objasnit ću zašto to tako mislim. Ono što sam u samoj, u samoj replici vama na početku uvodnog izlaganja rekla, a tiče se tog povjerenstva moram reći da mi je pomalo zbunjujuće zbunjujuće da mi je na neki način nevjerojatno da se više od dvije godine zapravo, a unatoč pozivima, znači, predsjednika, bivšeg predsjednika povjerenstva, to povjerenstvo nije sastalo jer činjenica je da ministar, pa ni jedan, pa ni drugi kasnije, nije sazvao sastanak povjerenstva kako bi analizirao stanje što se tiče uvoza medicinskog kanabisa, samih, dakle, dakle, indikacija za propisivanje recepata za korištenje medicinskog kanabisa, niti je se izašlo sa nekom analizom same upotrebe, upotrebe, a znamo što se dogodilo u ovoj godini da je zapravo tržište u RH ostalo bez samog medicinskog kanabisa, a pacijenti, svi oni kojima je to trebalo i koji su htjeli, koji su morali koristiti, nisu bili legalno u mogućnosti koristiti. U te dvije godine, znači, nije ova Vlada apsolutno ništa napravila. Nakon toga, evo, ajmo reći srećom dogodio se obrat i sada kada ste imenovali kolegu Ćelića, nadam se da će doći do nekih pomaka, trebalo je, znači, doći do čitanja, ovog prvog čitanja zakona da biste pod možda i malim pritiskom nas zastupnika koji smo govorili o zakonu u prvom čitanju, pa i medija, pa i samog slučaja Huanita Luksetića i drugih, dakle, koji su, pa i javnih i poznatih osoba koji su govorili o svojim problemima, pa da se nešto pokrene. Ono što je također interesantno, a nekako je i nije dobro i nije vam baš na čast kao Ministarstvu zdravstva je činjenica da niste odgovorili na upit već godinu dana Agronomskog fakulteta i to Zavoda za kemiju kojem je donirana oprema za proizvodnju kanabisa, a htjeli su ga, dakle, donirana je od Ministarstva državne uprave, imovine, a trebaju vašu dozvolu da bi mogli raditi znanstvena istraživanja koja bi bila u ovom smjeru proizvodnje odnosno efikasnosti proizvodnje kvalitetnog medicinskog kanabisa. Znači, oprema na fakultetu stoji, interes postoji, međutim, od Ministarstva zdravstva tog odgovora više od godinu dana nije bilo. Evo kako čujem, kolega isto Ćelić sada se zalaže za to, pa se ja eto uzdam da će do toga i do odgovora, ali i da će ipak, ta oprema neće ostati nekorištena, nego da ćemo imati znanstvene dokaze o tome kako se uzgaja, koja kvaliteta i što je sve potrebno da bi i RH išla u korak sa najnovijim znanstvenim dostignućima na tom području. Rekli ste da se u argumentaciji, dakle, zašto niste unijeli ovaj članak ili ove odredbe zakona, rekli ste da se vrlo rijetko propisuje, a zašto se rijetko propisuje, pa to je već i rečeno nekoliko puta, jednostavno zato što vrlo mala skupina liječnika može propisati uopće medicinski kanabis. Čak je bivši predsjednik povjerenstva i sam priznao svoju vlastitu krivnju jer je u pravilniku tako navedeno i to je nešto što svakako treba i ispraviti, ali to trebate navesti, dakle, greška nije bila na liječnicima, nije greška u pacijentima, nije krivnja na njima, dakle, jednostavno je krivnja na pravilniku odnosno na odredbama koje su samo jako malom broju i malim skupinama liječnika omogućavale takvo nešto. je, da, da je vrlo zabilježena vrlo mala potrošnja pripravaka, pa kako će biti i veća potrošnja ako je, upravo smo sada rekli, da je malo se propisivalo, kako će onda i bit potrošnja? Vi nemate zapravo rezultate ilegalne upotrebe kanabisa u medicinske svrhe, a nje definitivno ima, ona je rečena, ona je javno izrečena i to je ono zbog čega bismo mi morali donijeti ovakav zakon. Upravo da bismo to što ljudi uzimaju u nekontroliranim uvjetima, ilegalno nabavljeno, da bismo stavili u kontrolirane uvjete, da bismo mogli nadzirati i da bismo mogli tu kvalitetu imati uvijek u vidu, da bi je uvijek mogli znati što čovjek uzima i kakve koristi, kakve benefite ili kakve ima, recimo negativne nus pojave uzimanja medicinskog kanabisa, toga mi nećemo imati, rezultate takve nećemo imati dok ne stvorimo uvjete koji će nam to omogućiti, a uvjete bismo mogli imati dakle, snižavanjem cijene, ne jednom liberalizacijom u smislu šire skupine liječnika koji bi mogli propisivati, već i jednim proširenjem samih indikacija za propisivanje recepata jer sigurno ima i drugih pacijenata kojima bi dobro došli ili dobro koristio medicinski kanabis u ublažavanju simptoma. je samo, medicinski kanabis je samo ublažava, dakle, simptome, da nije lijek, znamo i svi da brojni lijekovi ili ono što se propisuje, pa evo i za multiplu sklerozu sigurno nisu sve lijekovi koji liječe bolest, već sigurno tu ima i onih koji koji ublažavaju određene simptome te moramo onda vidjeti u kojoj mjeri je nešto slično i u kojoj mjeri dakle na neki način pa i kanabis onda se zaista može smatrati lijekom. Dakle, cijena će zaista biti i to trebamo vidjeti, ali ono za šta se i zalažemo i što ja podržavam ukoliko bismo išli u vlastitu proizvodnju, vjerojatno bi i ta cijena i dostupnost bila veća i svakako bismo onda omogućili onda širem krugu pacijenata, korištenje, korištenje samog medicinskog kanabisa. Evo ja se nadam da će do promjena doći, rekli ste vjerojatno u ovom trenutku nema te političke volje, ali to ipak moramo reći, da to što nema političke volje kod HDZ-a da to ipak ide u ovom trenutku na štetu građanima. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Alfirev. Imamo replike poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. **Varga, Siniša (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, kolegice Alfirev samo terminološki evo ja nisam sudjelovao na svim raspravama ali kad govorimo o medicinskom kanabisu ili o kanabisu koji se koristi u medicinske svrhe ja sam zagovoravatelj ovoga prvoga, ja vjerujem da ste vi isto samo je terminološki kada se kaže kanabis koji se koristi u medicinske svrhe to je onaj na ilegalnom tržištu, a koristi se usput za medicinske svrhe, medicinski kanabis kao takav i onaj koji je laboratorijski uzgojen pod jako kontroliranim uvjetima sa točno, određene sorte koje daju određene rezultate i proizvode koji se rade od njega kanaboide, ulje itd. koje u obliku lijeka, znači da ima, odlike lijeka u smislu gel kapsule i ono što zagovaramo i to nastojimo što više koristiti. Htio bih samo pitat vas kao socijalnu radniku, kako su vaša iskustva sa kažnjavanjem osoba koja su koristila kanabis …/Upadica: Zahvaljujem./… u medicinske svrhe. Pa evo drago mi je što govorite i o terminološkim, dakle terminološkom dijelu svakako prihvaćam jer tu ste stručniji i prihvaćam dakle da se koristi terminologija medicinskog kanabisa, a o ovom drugom dijelu teško da mogu vam reći tu nemam iskustva o tome što se, kako se nekoga kažnjavalo. Ono što znam, a to je ono što i vi ste sigurno vidjeli dakle putem medija i što je zaista nedopustivo da se ljudi koji, kojima je potrebno i koji ni na koji drugačiji način ne mogu doći do lijeka kojim im ublažava simptome, ako ništa drugo ublažava, ali u značajnoj mjeri i poboljšava kvalitetu života, moraju pribjegavati ilegalnim metodama kako bi došli do tog tog njihovog ipak spasonosnog sredstva za preživljavanje. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Alfirev na odgovoru. Slijedeća replika poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Hvala lijepo, kolegice Alfirev vi ste rekli da ne postoji politička volja i to je točno i to je jedan jedini razlog zašto je još uvijek i u ovom prijedlogu zakona izostavljena legalizacija proizvodnje medicinske konoplje, kad već legaliziramo proizvodnju industrijske i to je to. I to se danas vidi iz ove rasprave. Dakle, nikog iz HDZ-a nema osim dvoje kolega, jedino kolega Ćelić o tome raspravlja. Dakle, prije mjesec i pol dana su nas tu bombardirali kolege, njih 8, 9, svaka druga je bila napad na nas, argumentacija zašto to nije bilo dobro i zašto to ne treba, danas toga nema. Tako da se ja mislim i ta politička volja je na putu da se malo promijeni jer kolege znaju da ne mogu braniti neobranjivo, a i nastup kolege Ćelića koji je rekao da u godinu dana možemo očekivati još jednu izmjenu meni pokazuje omekšavanje tog tvrdog stava i ja još jednom vjerujem da će u vrlo skoro doći i ta politička volja. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Đujić, odgovor kolegica Alfirev. **Alfirev, Marija (SDP)** Pa evo slažemo se s tim, dakle u ovom trenutku vidimo samo da je zaista dvoje kolega sa suprotne strane, od toga kolega Ćelić zaista tu je jer je i po dužnosti rekla bih, jer je zaista i predsjednik povjerenstva za medicinski kanabis, ja se nadam da će doći do promjena jer je to nužno, to je nužnost. Moguće da je tome doprinijelo pomilovanje od strane predsjednice RH Huanita Luksetića, moguće da je i ali kažem žao mi je što to ne radimo sada jer zbog nedostatka političke volje ipak su neki ljudi pacijenti zakinuti, ali evo nadam se da će doći do promjena po ovom pitanju. Zahvaljujem kolegici Alfirev. Samo evo podsjetnik i ja sam u HDZ-u tako da nas je troje. Poštovani kolega Ćelić replika izvolite. uvažena kolegice Alfirev evo ja ću se nastavit evo na ovu terminologiju, naime pravna definicija medicinske konoplje još nije dobro regulirana, pa možda bi bilo bolje koristit, ja bi ipak radije koristio indijska konoplja u medicinske svrhe, nego medicinska konoplja, jer to nije regulirano na razini EU u rezoluciji Europskog parlamenta se upravo govori o toj činjenici. Međutim, evo ako bi čak izuzeli i tu proizvodnju konoplje u medicinske svrhe, kada bi dobili biljnu sirovinu koje trenutno ima dosta na tržištu i kada bi iz te biljne sirovine htjeli ekstrahirat ulje čak niti te mogućnosti u ovome trenutku nema, al evo mislim da nismo na suprotnim stranama nego na zajedničkim stranama i da se borimo ono što je u interesu pacijenata. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Kolegica Alfirev, hvala lijepo. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, pozdravljamo iskorake u u novim izmjenama i dopunama Zakona o zlouporabi opojnih droga u smislu da ćemo se malo jasnije zakonski pozabaviti sa pošašću ne samo koja vlada u RH, nego i u i u cijeloj EU s kojom i oni vode popriličnu bitku, a to je pojava novih psihoaktivnih tvari koje naprosto iz godine u godinu njihov broj se povećava, posljedice su kobne, to su proizvodi koji nisu klasične droge, ali na neki način imitiraju odnosno alternativa su, imitiraju učinke pojedinih droga koje su, nazovimo to tako, klasične droge, međutim, ono što je problem je da su one lako dostupne, vrlo često legalne, da za njima upravo zbog te jeftinoće i lakše dostupnosti posežu i djeca i mlađe osobe, a njihove posljedice su kobne po zdravlje i često odnosno neću reći često, ali nerijetko i sa smrtnim posljedicama. To je zasigurno nešto što će ovakva zakonska regulativa će doprinijeti snažnijoj prevenciji, prepoznavanju novih psihoaktivnih tvari, ali i ne manje važno ili još važnije zapravo sankcioniranju odnosno brzom reagiranju. Drugo, dobro je što se u zakonu rješava odnosno izjednačuje postupak, do sad smo znali na koji način se tretiraju opojne tvari odnosno droge koje su oduzete u kaznenim postupcima, što nije bio slučaj za one oduzete u tzv. u tzv. prekršajima, znači, to se sada na neki način regulira na isti način i dobro je i to što su već i kolege spomenule da idemo u korak s nekim trendovima, nekim čak civilizacijskim, normalnim dosezima i fer playem u tržišnoj utakmici da naše poljoprivrednike ostavljamo u isti rang s onima u EU i omogućujemo razvoj raznih industrijskih grana kroz mogućnost korištenja i stabljike industrijske konoplje jer se do sada, nažalost, smo se bazirali samo na upotrebi sjemenki i to je mahom išlo u svrhu prehrambene industrije, na ovaj način ipak potičemo i kozmetičku i auto industriju i brojne druge grane gospodarstva i građevinsku i gorivo ono što je na neki način, nekako nam pada prvo na pamet kada govorimo isto tako o industrijskoj konoplji i njenoj punoj iskoristivosti. To su recimo dobri iskoraci, mi smo ih isto tako predlagali u našem prijedlogu izmjena i dopuna zakona prije nekih 6 do 8 mjeseci u HS kojeg je Vlada odbila. No dobro, vidim da je vama barem poslužio da ukomponirate neka dobra rješenja u vaš prijedlog zakona, mislim to su na kraju krajeva hrvatski zakona i meni je drago da ipak ove saborske inicijative i zakonske inicijative i saborske rasprave ipak nađu nekako, nakon nekog vremena ako su dobre, ako su kvalitetne, svoje mjesto pod suncem, pa tako i naša inicijativa koju je vodio tada, zakonska inicijativa koju je vodio tada kolega Siniša Varga je našla svoj prostor u vašem odnosno vladinom prijedlogu zakona. Međutim, uvijek dolazimo i do onog drugog dijela, dakle, ono što niste preuzeli odnosno uzeli, a vidimo da u saborskoj raspravi da zapravo postoji visoka razina suglasnosti, usudit ću se reći, među akterima, bar koliko sam ja imala prilike čuti, svih političkih stranaka je to da je RH spremna i za korak više, a to je dozvola odnosno omogućavanje uzgoja tzv. medicinske konoplje. Svi se vrlo često sjetimo ovog slučaja, kako se zvao gospodin, sad sam blokirala, Luksetića i da, na njemu na žalost se slomio cijeli taj sustav gdje je on na neki način prokazan, kazneno gonjen, na kraju i osuđen zbog toga što je uzgajao opojnu drogu, u ovom slučaju marihuanu. Međutim, zakon ne raspoznaje odnosno u ovom slučaju nije raspoznao da on nije uzgajao tu količinu droge, tih nekoliko stabljika radi njenog zlouporabe u smislu preprodaje, nego da bi sebi ublažio bol i to je tako. Međutim, s druge strane, drugi sud u Puli u sličnom slučaju jedne gospođe koja je isto tako posadila 9 stabljika konoplji, konoplje jer je oboljela od AIDS-a iz kojeg je proizašao hepatitis C i ona je također uzgajala i koristila marihuanu da bi sebi olakšala posljedice bolesti, nju je sud u Puli zapravo oslobodio na temelju sudskog vještačenja i upravo uzevši u obzir činjenicu da je njeno, nazovimo to tako, kazneno djelo zapravo nije imalo namjeru trovanja društva, narušavanja tuđeg zdravlja, činjenja nekih loših posljedica za društvo, zbog čega trebamo bit osuđeni i ići u zatvor kao nekakvu, nazovimo to tako, pedagošku mjeru, da shvatimo da takva ponašanja nisu društveno prihvatljiva, nego da je zapravo njen čin bio također da sebi olakša bol. E sad, mi nažalost, znači, imamo tu različite pravosudne sudske prakse i to je nešto o čemu mi danas zapravo ovdje ne razgovaramo, ali zbog g. Luksetića, pa i ovog što je proizašlo, pomilovanja, mi danas razgovaramo o ovoj temi i ne možemo se toga ne dotaknuti. Međutim, mi živimo u društvu u kome je legalno pušiti, prodavati cigarete, uzgajati duhan, konzumirati alkohol prodavati, kupovati alkohol iako te dvije supstance, dokazano, razvijaju ovisnost i nemaju niti jedan, ali niti jedan, niti mali pozitivan učinak. Znači, sve što proizlazi iz duhanskih i alkoholnih proizvoda je štetno, štetno je za zdravlje, može biti štetno, posredno posredno neposredno za obitelji i za društvo, posljedice uživanja, ali to je nama normalno, to je legalno, to čak i potičemo u nekom smislu poljoprivrednih poticaja. A kod konoplje, kod konoplje, gdje zapravo imamo neke štetne nuspojave, ali imamo i pozitivne učinke, mi tu zapravo nismo na čisto sa sobom, dozvolili smo njezinu uporabu, hvala Bogu u medicinske svrhe, ali tu smo ostali malo rezignirali i tu nam kao ne pada još na pamet, kako bismo mi sada osigurali da sada se to još i sadi, da se to uzgaja. Pa vrlo jednostavno. Mislim da ne moram napominjati, ovo što su kolege rekle, koliko bi to zapravo doprinijelo dostupnosti vjerojatno nižim cijenama, nekakvom reguliranju kvaliteta i našim oboljelima od posebnih bolesti, da ih sada ovdje ne nabrajam, već su više puta nabrajane, to bi bilo zaista života vrijedno i rješenje, pomogli bismo im puno. A s druge strane mogli bismo to gledati i u smislu prostora za izvoz, prostora za nekakvu dodatnu zaradu RH. Grčka, krajem prošle godine, je krenula u tom pravcu, legalizirala je uzgoj konoplje u medicinske svrhe. Makedonija, susjedna Makedonija, kroj Ohrida, velike plantaže, naravno, ograđena žicom, odnosno, ogradama, koje ne smiju biti niže od 3 m, poseban nadzor posebni uvjeti uzgoja itd. itd. Znači oni kažu to je tržište, zna se da je to tržište u kojem se okreće negdje oko 6 milijardi, čini mi se dolara. Pretpostavlja se da će za 10-15 g. se utrostručiti iznosi koji će se vrtati na tom tržištu. I Makedonci kažu, da je većina toga fokusirana na izvoz, izvoze najviše u Njemačku i izvoze najviše u Poljsku. Interes za uzgoj medicinske konoplje, iskazale su, evo kao što kažem Grčka i Srbija. Možda ne bi bilo loše, da uz ovo kada mislimo o našim građanima, kako ne uvoditi skupe pripravke, nego osigurati naše pripravke, našim pacijentima, ali kako možda i ići i putem izvoza i pozicionirati se tu u regiji prije nekih drugih. Evo, toliko moj doprinos o ovoj temi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Replika, poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Ja se zahvaljujem, evo, kolegice Sabina, sve ovo što ste rekli vezani za utjecaj i javnu percepciju vezano za slučajeve koji su bili sudski u u medijima, možda vi možete komentirati kako to djeluje na mlade osobe, u smislu rasuđivanja, u procesu odgoja i obrazovanja, vezano za njihova saznanja o zlouporabama droga, o vrstama droga, utjecaj droga na mladi organizam. Imamo sada situaciju da de facto sa jedne strane vlast kaže da je to ilegalno, ne smije se koristiti, pravosuđe radi pomilovanje i sama predsjednica provodi to pomilovanje. Sada je pitanje onda kako, evo, ako sam ja zbunjen u svemu tome, kako onda mladi ljudi gledaju na to? Hvala lijepo.

dovoljne edukacije i prevencije vezano za zlouporabu droga i štetnost droga, ne samo droga nego i alkohola i duhanskih proizvoda i tableta ako hoćete na kraju krajeva. A s druge strane svjedoče ovakvim slučajevima, gdje se proganja, odnosno, u zatvoru završi čovjek koji želi sebi pomoći, umanjiti bol ili neki pas Medo koji laje, a neki kriminalci koji bi možda trebali zbog svojih nečasnih radnji, dobiti pedagošku mjeru, malo odmoriti i razmisliti o svojim činjenjima, ugledni građani i mirno šetaju ulicama i oni su kao primjer društvenih vrijednosti. I mladi su tu naravno zbunjeni i možete vi njih odgajati ne znam kako da budu pošteni, da svojim trudom, radom, mogu postići sve, koliko budu se zalagali i dobri u onome što budu radili će biti za to nagrađeni …/Govornik ne razumije./… **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Glasovac na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Siniša Varga, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, evo ja ću iskoristi ovu kratku vrijeme u ovim večernjim satima, prvenstveno zamijetiti da se o ovoj temi, raspravlja o ovo doba dana, to je nešto što je rezervirano za teme koje su nelagodne, za aktualnu vlast i to je sada moje pitanje, zašto ovaj zakon, koji konačno rješava mnoga pitanja, po pitanju zlouporaba droga u RH, rješava konačno pitanje prekosutra i sve sintetičke droge, koje su bili dostupne mladim ljudima i građanima RH na ilegalnom tržištu. Međutim, njihova regulacija nije bila dobra. Pravosudna tijela, policijska tijela, laboratorij, nisu mogli pravilno postupati sa tim supstancama i konačno ovaj zakon to rješava sa, nažalost sa gotovo 2 godišnjom odgodom, ali, evo, ako je barem sada nego nikada. Ono što je mene tišti, kao i većinu ovdje, je pitanje tog nesretnog medicinskog kanabisa imamo velike napori su napravljeni od strane Ministarstva zdravlja u mom razdoblju, da kroz Povjerenstvo za medicinski kanabis, da se napravi taj iskorak, poduči liječnike o novim saznanjima, kolegica Strenja Linić je govorila o …/Govornik se ne razumije./… i ono što stručna literatura navodi, kao koji su sve područja medicine, koje di može biti primijenjen medicinski kanabis, odnosno, kanabis u korištenju medicinske svrhe radi olakšavanja simptomatske što u zaraznim bolestima, neurološkim oboljenjima i nadasve u onkološkim oboljenjima. Ta područja su dosta ograničena, svjetska literatura govori i o drugim područjima, ja se nadam da će i novi predsjednik Povjerenstva u Ministarstvu, kolega Čelić, iskoristiti i svoje znanje i autoritet da proširi indikacije, naročito u sfere liječenja kronične boli, to su indikacije koje danas još nisu pokrivene. Mogu reći da i ja osobno iz svog iskustva sam prošao liječenje od onkološkog oboljenja, u mom, dok sam ja bio bolestan, nisam imao dostupnost medicinskog kanabisa već su se koristili izrazito teški analgetici koji su proizvedeni od hrvatskih farmaceutskih tvrtki, hrvatske farmaceutske tvrtke, proizvode diazepame, proizvode lijekove na bazi morfija, proizvode lijekove na bazi fentanila, sve se to radi u Republici Hrvatskoj, i to su sve droge koje su puno, puno teže i puno smrtonosnije u njihovoj zlouporabi, nego ikada, što će ikad biti kanabis. Međutim, tu ja nikad nisam čuo prigovor od strane Ministarstva unutrašnjih poslova ili bilo koga u pravosudnim tijelima da postoji sigurnosni propusti u hrvatskim farmaceutski tvrtkama u proizvodnji tih lijekova, one su vrlo dobro regulirane i od strane Ministarstva zdravlja, i od, zdravstva, i od strane Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode. Proizvodne dozvole su izdane i kontrolirane, i GNP odnosno dobro proizvođačka praksa je vrlo dobro regulira, općenito kako se proizvode lijekovi u Republici Hrvatskoj pa tako i u cijeloj Europi, ali u Hrvatskoj je Agencija za lijekove to radi na vrlo suvereni i kvalitetan način od čega kontinuirano imamo pohvale od Europske agencije za lijekove, i u to može se ubrajati, ubrojiti i sve one farmaceutske tvrtke koje u Hrvatskoj imaju dozvole za proizvodnju psihotropnih tvari i tvari koje se proizvode na temelju droga. I tu samo tražimo da sukladno ovom Zakonu, uz sve ostale droge koje se proizvode u Republici Hrvatskoj i koriste se gotovo svaki dan u liječenju, samo da se na taj popis još doda medicinski kanabis. Ništa više i ništa manje. Ne tražimo nikakav uzgoj biljaka na balkonima ili potkrovljima kuća, tražimo da farmaceutske tvrtke u Republici Hrvatskoj mogu za potrebe hrvatskih pacijenata u laboratorijski vrlo strogo kontroliranim uvjetima proizvoditi medicinski kanabis. A možemo zaboraviti profit, možemo zaboravit sve drugo, hoćemo da lijek bude dostupan hrvatskim pacijentima kontinuiranom opskrbom lijekova. Sličan problem imamo sa Imunološkim zavodom. Zašto je potreban imati Imunološki zavod u Republici Hrvatskoj, gotovo ajmo reć' iz istog razloga. Da imamo kontinuirano dostupnost cjepiva za potrebe hrvatskih građana. Kolega mi je malo prije rek'o da se zbog toga što se nije cijepio kao dijete, morao ići sada kao odrasla osoba se cijepit protiv ospica, i kad je došao na red za drugu dozu koju mora primiti, obavijestili su ga da u Republici Hrvatskoj nema niti jedne doze u Zavodima za javno zdravstvo, nema niti jedne doze cjepiva protiv ospica. To je zabrinjavajuća činjenica. Isto tako za potrebe pacijenata neuroloških, infektoloških i onkoloških, u Republici Hrvatskoj nema dostupnosti medicinskog kanabisa koji se koristi za smanjivanje simptoma njihovih oboljenja. I to je nešto što je po pitanju dostupnosti zdravstvene zaštite, smo najgore najgore ocijenjeni trenutno sada što smo ikada bili. 2014. godine, smo bili svrstani u, ako gledamo države Republike Hrvatske kroz prizmu semaforskih boja, Hrvatska je bila žute boje, 2015. godine je bila zelene boje, 2016. i 2017. žute boje, danas smo crvene boje po pitanju dostupnosti zdravstvene zaštite. Europa izvana nas gleda, ocjenjuje nas, rangira nas s ostalim državama i Hrvatska je rangirana među crvene zemlje po pitanju dostupnosti zdravstvene zaštite. I to je nešto što ja kao hrvatski građanin moram predbaciti Ministarstvu zdravstva da je u vrijeme spavanja i vrijeme pasivnosti Ministarstva prošlo, vrijeme se primit posla i aktivno radit na tome. Napravite prvi iskorak kao što je kolega Stazić rekao, do petka imate vremena, prihvatite amandmane koje će te dobiti ovdje ili napravite najveći iskorak da iz same Vlade dođe amandman za ispravak ove nepravde koji se nalazi u ovom Zakonu. Hrvatski pacijenti to trebaju,

Može se govoriti o otuđenju, može se govoriti o distanci od realnog svijeta u toj, tom birokratskom žrvnju, međutim, ako ne želite, Ministarstvo to napraviti zbog naroda i zbog pacijenata, onda može napraviti zbog svoje uže i šire rodbine koje danas u današnjem obolijevanju pacijenata, dal' će dobiti neko neurološko ili onkološko bolest tijekom svog života u ruletu koje mi živimo svaki dan je ogromna vjerojatnost da će netko oboliti od nekog malignog ili neurološkog oboljenja. Pa u konačnici ako ne želite zbog svoje rodbine ili zbog šire ili uže rodbine, pa napravite radi sebe. Gotovo je 40%-na šansa da će te do svojeg osamdesetog rođendana oboliti od neke maligne bolesti, to je u ruletu kad bi vam netko rekao šansa da će te dobiti rulet 40%, to je onda gotovo sigurna pobjeda, ali tu je onda i gotovo siguran gubitak. Prema tome ukoliko se razbolite, osigurajte radi sebe nužne lijekove koji će vam biti potrebni za vaše liječenje. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Varga. Prelazimo na replike. Kolegice Glasovac jeste se vi javili za repliku ili za povredu Poslovnika? Dizali ste tablicu pa zato. Dobro, to je bilo slučajno, ok. Replika poštovani kolega Ivan Ćelić. Izvolite. Uvaženi kolega Varga, činjenica da u ovome trenutku pripravci medicinskog kanabisa su teško dostupni i skupi i definitivno treba odgovorit na taj izazov. Što se tiče indikacija koje ste spomenuli upravo maloprije sam dobio, budući da sam komunicirao s njima od predsjednika Hrvatskog društva za liječenje boli, dakle za kronično liječene neuropatske boli osobito kod onkoloških bolesnika je i te kako učinkovit pripravak medicinskog kanabisa kao edont terapija kada nije potrebno toliko povisivat dozu opioidnih analgetika koja može imati puno, puno ozbiljnije nus pojave. To će se s pravilnikom moć izmijeniti, tako da evo u cilju edukacije i u cilju tog liberalizacije i propisivanja od strane nadležnih specijalista na tome se već radi. izvolite. **Varga, Siniša (Nezavisni)** Evo, kolegu Ćelića kao novog predsjednika Povjerenstva za upotrebu medicinskog kanabisa u svrhu liječenja mogu samo pohvaliti da je svi ti koraci, opet kažem 2 godine ministarstvo se nije povjerenstvo sastalo, ali konačno imamo i novog predsjednika koji evo čujemo da, da poduzima nove korake za proširenje indikaciju, to mogu samo pohvalit. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolega Varga na odgovoru. Slijedeća replika poštovana kolegica Marija Alfirev, izvolite. **Alfirev, Marija (SDP)** Hvala poštovani podpredsjedniče, kolega Varga zapravo o svemu ovo što sad govorimo, evo ja moram pohvaliti, zapravo se radi i o vašem zakonu. To je ono na čemu ste vi radili, vi ste i u ovom svom kratkom ministarskom zapravo radu ste i pokrenuli zapravo to da mi danas imamo medicinski kanabis dostupan u ljekarnama ili smo ga imali jel. Međutim sami ste rekli ono na čemu treba raditi i što je zaista neshvatljivo da se nije išlo odmah u to, a to je da se zaista i pokrene vlastita proizvodnja. I to činjenica da zaista 2 godine smo ipak izgubili, koliko god rekli smo sada hvalimo ove pomake, ali 2 godine smo izgubili, pacijentima to zaista jako puno znači. Jer ja ne želim uopće ulaziti u to koliko je i govoriti, jel je to dobro osobi osobi koja boluje od multipleskleroze ili ne ako ona kaže da to njoj dobro jest. morate shvatiti tijekom mog rada u Ministarstvu zdravlja nije bilo sve tolko lako i sa strukom razgovarat čak o novim poznajama i nje bilo lako lomiti pitanje koje indikacije će se odobriti, koje se neće, čuo sam nebulozne priče koje su rekli, što ako se onkološki terminalni pacijent koji ima rak kosti navuče na drogu. Kada sam to čuo ja sam reko, da dapače neka se navuče i nek živi navučen na toj drozi, apsolutno najduže što može, jer ak može mu se produžit život, a da živi život uz smanjenje boli to je za njega spasenje, ali živjet život sa bolovima u kostima da vam karcinom razjeda kosti i nemate mogućnost se riješiti boli to je onda križni put koji nikome se ne želi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Vargi na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras, nije nazočan. Poštovani kolega Ivan Ćelić, izvolite. evo najviše rasprave je bilo vezano za kanabis odnosno za medicinski kanabis, činjenica da u ovome trenutku u Europi nije nigdje legalizirana konoplja u rekreativne svrhe opće rašireno u određenim zemljama jest. Mi smo čuli tijekom proteklih dana o tome da bi bila atraktivnija turistička destinacija Hrvatska ukoliko bi se omogućila konzumacija kanabisa, nisam pristalica toga i vidjeli smo prošle godine na Zrću situaciju, zapravo tamo gdje je liberalnija konzumacija bilo bilo kojih ilegalnih psihoaktivnih supstanci tamo dobivate narko scenu iz ostalih zemalja. Što se tiče gospodarskog procvata tu bi bio isto tako poprilično oprezan, naime u ovome trenutku je biljna sirovina vrlo, vrlo dostupna nije toliko niti skupa, Izrael je početkom ove godine dopustio izvoz medicinske konoplje, znamo koliko je razvijena njihova poljoprivreda poljoprivreda i nje to baš tako jednostavno za proizvoditi konoplju za medicinske svrhe. Tu bih kratko spomenuo činjenicu da promjene u regulatornom okviru, naime 9 saveznih država i diskrit glavnog grada SAD-a je legalizirao konoplju u rekreativne svrhe kao i Kanada. To je dovelo do brze pojave komercijalnog tržišta kanabisa u rekreativne svrhe i zapravo tu je opet stupila na scenu big five duhanska industrija, odmah je Altrija grupacija kupila 45% dionica Kronos grupe, tu je isto tako se zainteresirao i uključio u kupnju dionica od firmi od firmi za proizvodnju konoplje i Filip Moriss, a Tilray najveća tvrtka, vrijednost te tvrtke koja proizvodi konoplju, dijelom i medicinsku konoplju je 15 milijardi dolara. Dakle, tu se radi o velikim novcima, ali mislim da tu Hrvatska teško da bi bila konkurentna pored takvih magnata. No s druge strane, mislim da u situaciji gdje od 2015. godine imamo primjenu konoplje u medicinske svrhe, da je apsolutno legitimno razgovarati o zakonskim okvirima gdje bi se to moglo omogućiti, pa evo i činjenicu dakle kada bi mogli nabaviti tu biljnu sirovinu konoplje, da postoje galenski laboratoriji koji bi mogli ekstrahirati ulje iz medicinskog kanabisa. po sadašnjem zakonu niti to nije moguće. Što se tiče indikacija, dakle spomenuto je dakle da medicinski kanabis ne utječe na tijek ili progresiju bolesti, da je to edon terapija, mi bi mogli akademski govoriti između pripravka ili lijeka, ali to nije bitno, bitno je da to pomaže određenim ljudima i ja se slažem s kolegicom Alfierev ono što je izuzetno bitno svugdje slažem to je taj subjektivni osjećaj zdravlja. Mi kad govorimo o službenim indikacijama onda to moraju biti indikacije koje su temeljene na dokazima, na temelju kliničkih istraživanja i tu je dokazano, dakle, da pomaže kod spazama za multiplu sklerozu i baklofen koji se koristi za liječenje spazama je puno teže podnošljiviji od medicinskog kanabisa, tako da je to s jedne strane razlog zašto se određeni ljudi odlučuju. Međutim, isto tako određeni broj oboljelih od multiple skleroze ne pristaje na konzumaciju medicinskog kanabisa jer se boje psihoaktivnog djelovanja i to opet treba razumijet. Dakle, osim pomaganja kod medicinskog kanabisa, tu su definitivno, dakle, onkološke bolesti, umjerena do teška bol, već sam prije spomenuo da je puno učinkovitije kada određenim opijedima, analgeticima, dodate medicinski kanabis, nego da povisujete te opijede i analgetike do unebesa. Liječenje kaheksije, anoreksije, kod HIV pozitivnih bolesnika i dravet sindrom, akutna mioklonička epilepsija. Ono što je problem, dakle, da je do sada taj broj specijalista koji su propisivali medicinski kanabis bio vrlo ograničen, mi planiramo kao povjerenstvo za primjenu konoplje u medicinske svrhe organizirati edukativne simpozije, kako za liječnike, tako i za javnost, informirati javnost u kojim bolnicama, koji specijalisti mogu propisivati jer mislim da je to izuzetno bitno i isto tako prof. Vladimir Trkulja koji je bio glavni autor dosadašnjih indikacija za primjenu konoplje za medicinske svrhe također će napraviti revalvaciju tih smjernica i vidjet da li postoje neke nove indikacije u odnosu na one koje su sada na snazi u RH. Ako uzmemo činjenicu da otprilike 1% odraslih Europljana od 15 do 64.g. gotovo svakodnevno ili svakodnevno upotrebljava kanabis, to je velika brojka i o tome definitivno treba razgovarati. No isto tako, problem, dakle, kaznenih djela, više od 2/3 kaznenih djela uporabe ili posjedovanja droge prijavljenih u EU prije dakle, to je prema europskom izvješću o drogama, ali zbog epidemioloških podataka su podaci malo stariji, ali to je otprilike to. Znači, primarna droga uporabe odnosila se na kanabis, naravno da je alkohol štetan, naravno da je duhan štetan i jako puno treba raditi na prevenciji, osobito kod mladih vezano za uporabu alkohola i duhana koji isto tako imaju psihoaktivni učinak, no ne bih se složio, u tim preporukama se nikako ne preporuča pušenje kanabisa koji bi imalo terapeutski učinak jer se ono na neki način izjednačava pušenje kanabisa sa štetnim posljedicama pušenja duhana i pitanje je kada bi bila ta proširenost konzumacije kanabisa kao što je danas proširenost konzumacije duhana koliko bi imali štetnih posljedica. Dakle, definitivno ima štetne posljedice, ali ima i pozitivne efekte, medicina je dokazala koji su to pozitivni efekti i nema nikakvog razloga da to osobe kojima je potrebno da imaju jednaku dostupnost kao i u drugim zemljama EU. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Ćelić. Replika, poštovani kolega Varga, izvolite. Evo, ja se zahvaljujem. Htio sam zapravo postaviti pitanje da li postoji neka statistika obzirom da znamo otprilike kroz statistiku koju vodi HZJZ, vodi statistiku vodi statistiku o konzumaciji opojnih droga, pa tako kanaboide od stranih mladih osoba. Međutim, da li postoji kakva statistika vezano za za korištenje medicinskog kanabisa u svrhu liječenja u populaciji pacijenata, jel je bilo što objavljeno u zadnje vrijeme u stručnoj literaturi i moje je pitanje zapravo da li ima bilo kakvih nus pojava koje ima u općoj populaciji po pitanju po pitanju korištenja kanabisa, ja mislim da ste vi jedanput spominjali izazivanje psihoza itd., da li sad to predstavlja bilo kakav problem u segmentu liječenja pacijenata, zaraznih bolesti, neuroloških oboljenja ili malignih oboljenja? Hvala. Zahvaljujem. Poštovani kolega Ćelić odgovor. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Pa to ne spada pod registar narkotika. Dakle, primjena medicinskog kanabisa se ne evidentira sa pompidu upitnikom. Što se tiče nus pojava, dakle, svaki učinkoviti lijek ima određene nus pojave, zato je vrlo važno da ti omjeri THC-a i CBD-a u početku budu i sada je zapravo jedna od uloga povjerenstva da se odredi koja je to maksimalna gornja granica. Dakle, vrlo je bitno da se postupno uvodi medicinski kanabis kako bi se onemogućile, dakle, eventualne posljedice intoksikacije Što se tiče mogućnosti nastanka nekakvog akutnog psihotičnog poremećaja mislim da bi to bilo vrlo rijetko, tu se ipak radi o onima koji zlorabe kanabis, koji ga uzimaju u puno puno većim količinama, gdje se ne zna niti koja je koncentracija, tako da te psihotične atake ne bi bile toliko česte. To bi se više odnosilo, recimo, na nekakvu mučninu, povraćanje, dakle, na neurovegetativni sustav koji može biti ekscitiran i izazvat određene…/Upadica: …poštovani kolega Ćelić na odgovoru. Slijedeća rasprava poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Dakle, da se ne ponavljam što se tiče samoga prijedloga izmjena i dopuna zakona kojeg, naravno, podržavamo i mislimo da apsolutno ide u dobro smjeru. Ja bi ovdje samo nadopunio svoje izlaganje vezano uz čl. 3. odnosno čl. 2. zakona gdje bi iza toč. 18. dodao novu toč. 19. Dakle, jedinstveni dojavni informativni sustav je katalog obavijesti, podataka o dostupnosti i pojavnosti psihoaktivnih tvari unutar sustava ranog upozoravanja pomoću kojeg građani mogu direktno ili indirektno vezano već na postojeće aplikacije, prijaviti potencijalno ilegalne supstance ili neispravne deklaracije na, kažem opet potencionalno ilegalnim proizvodima koji su pribavljeni opet legalno ili ilegalno i imaju mogućnost, a to je ono sada možda i najbitnije, pretraživanja baze postojećih ilegalnih proizvoda i supstanci. Naime, svakodnevno svjedočimo o brojnim događajima štetnima za zdravlja akutnim trovanjima, smrtnim slučajevima ako se sjetimo na slučaj 2015. u Gradu Zagrebu, upravo uzrokovano sve većem dostupnošću sintetske droge u slobodnoj prodaji u trgovinama ili na web stranicama. I upravo uz te nepotpune i lažne deklaracije, radi se o legalnoj prodaji …/Govornik se sintetiziranih s ciljem ponašanja učinaka s klasičnim …/Govornik se ne razumije./… i to su najčešće kao biljne mješavine, različite osvježivači zraka itd. itd. I sada, naravno, zbog brzine nastajanja i širenje na tržištu, nama treba dojavni sustav, preventivni, onaj što bi rekli na engleskom, …/Govornik se ne razumije./… dakle, prva dojava, prvo ono kada se susretne, da li liječnik, da li bilo tko drugi, ko nađe da je on što više učinkovit. Postojeća aplikacija pri odnosno postojeći mogućnost sustava dojava pri aplikaciji dakle, nije na portalu ministarstva i bio sam u pravu kada sam to rekao, nego unutar aplikacije, gdje se uslika nešto pa pošalje, da li kao prometni prekršaj ili bilo kako drugo nešto, mislim da nije dovoljan, jer nam to pokazuje i statistike. Prvo ljudi to ne znaju, drugo, ne libe se baš prijavljivati policiji nešto suspektno da ne bi im pokucala na vrata, pa da ne bi i vlastito dijete možda dovelo u nekakav problem, nikog se ne može kriviti za to. Zato treba ovaj sustav biti registriran, kao što je već navedeno u smislu već sustava koji uvodimo ovim zakonom za rano upozoravanje, kroz Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Gdje bi oni objedinili sve podatke, sve mogućnosti, od državnog inspektora, policije, različitih domova zdravlja, bolnica, različitih agencija svih onih koji su uključeni, da na tome se može pretraživati po deklaraciji, po nazivu, pa čak i po slikama postojećih ljudi, građani, koji imaju neki nemir, koji naiđu to kod svoje djece ili bilo na koji drugi način, mogu vidjeti da li je to već uvršteno. Naravno i onda isto i prijaviti. Ako i nema ili ako i žele bez neke prevelike opasnosti da nešto prijavljuje policiji, pa da sada su napravili kao neku prijavu određenog kaznenog dijela ili što god već to znači. Dakle, sustav bi te podatke strukturirao, geografski slagao i oni bi zbilja mogli biti lako dostupni napravljeni. To je zapravo jedan upravo kada kažem, jedinstveni sustav, gdje objedinimo sve i danas mi to nemamo. Danas ja ne mogu ukucati na Internet i otići vidjeti koji su sve to preparati, osim baš ako ne idem, ne tražim kao da maltene želim kupiti nešto za korištenje, sigurno i zakonodavac, odnosno, represivni aparat može prepoznati kao pokušaj pribavljanja nelegalnih tvari. Zato ovo treba biti zakonski samo pojmovno definirano. Naravno prepuštam ministru, da pravilnikom regulira i da na taj način u određenom vremenu se to zbilja napravi, sve sa upravo ciljem te prevencije i ranog dojavljivanja. Drugi dio je vezan na čl. 10. zakona, odnosno, čl. 8. izmjena, koji govori, da otkup maka, koji je namijenjen za izradu droge, mogu obavljati pravne osobe, koje imaju odobrenje Ministarstva …/Govornik se ne razumije./… Ovdje bi želio amandmanom reći, samo dodati jednu riječ, okup maka i konoplja i sve ostalo …/Govornik se ne razumije./… Naime, umetanjem riječi konoplje u čl. 10. stavak 1 omogućio bi se otkup i uvoz sirovine konoplje za izradu lijekova, odnosno, pripravaka od konoplja. Uvoz konoplja izmjena u gore citirane odredbe, bio bi potpuno omogućen, posebice ukoliko uzmemo odredbe članka 22. zakona, kojim se omogućuje uvoz dijelova biljka od kojih se izrađuje droga. Naime, mi sada možemo uvesti mak i od kojeg se radi opijum i puno teži teži sedativi, puno teže droge, nego što se mogu dobiti iz konoplje. Pa ne vidim razloga zašto ne bi onda to omogućili konoplju. Dakle, to nije proizvodnja, to nije legalizacija marihuane, to smo već konzumirali i u amandmanima, koji su najavljeni, vjerojatno već i predani od strane drugih zastupnika. Ovo je nešto drugo što se odnosi na farmaceutsku industriju a sve sa ciljem, da vi i danas već možemo te preprate kupovati samo iz uvoza. Znači, ovime omogućavamo da neka naša od tvrtke koje se bave proizvodnje lijekova, mogu i sami to proizvoditi, a mislim da tu imamo sigurno najbolje stručnjake i tvrtke koje nisu bilo kakve koji su donedavno i već neke od njih jesu i lideri, na ovom barem dijelu Europe, što se tiče farmakologije i izrade lijekova. Dakle, ova konkretno 2 amandmana ćemo predati, nadam se u cilju da ćemo naći zajednički jezik, sigurno sve u cilju olakšavanja i života naših građana, ali i preventive kada govorimo o ovisnosti neželjenih slučajeva, jer smatram da ako tim sustavom i jedan život spasimo, da on sebe već sam isplatio. Dakle i vrijedio je. A kamoli ja vjerujem da će sigurno biti, a to se lako može provjeriti po posjetima i stranice i same aplikacije da sigurno će biti pretraživan, jer svaka majka, svaki otac za svoje dijete, ako naiđe nešto i vidi, primijeti nešto takvo sigurno će barem znati, kroz jedan sustav reformiranja koji je isto neophodan u sklopu svega toga, gdje to otići onako da ne prijavljuje policiji, provjeriti, je li to zbilja tako nešto i formirati se što to sve može biti a ne googlati po internetu i možda dobivati neke poluinformacije, što može biti samo još gore. Zahvaljujem još jednom. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite kolega. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo uvaženi predsjedavajući, kolegice i kolege, malo nas je, pitao sam se da li uopće i raspravljati, više-manje sve je rečeno, ali evo, obzirom da se evo gotovo cijeli svoj profesionalni vijek i bavim bolestima ovisnosti i moj diplomski bio iz bolesti ovisnosti, kasnije sam predavao o bolesti ovisnosti, mentor sam bio na 5-6 radova iz bolesti ovisnosti, pa osjećam nekakvu dužnost, da kažem nekoliko rečenica, obzirom da se radi o zakonu koji treba spriječiti zlouporabu droga. Danas smo raspravljali u 3 područja oko ovog zakona i najviše je riječi bilo oko medicinske konoplje, gdje je šteta što nije iskorak napravljen i što ovaj zakon nije izregulirao i taj dio koji bi omogućio da se riješe problemi koje trenutačno postoje. praktično medicinska konoplja je nedostupna, a koja je bila dostupna cijena je bila previsoka, istovremeno ti pripravci nisu zadovoljavali pacijente, pa ne čudi da im je istekao rok, odnosno, dio nije imao dobru kvalitetu, pa je povučen iz prodaje. Tko je krivac za to ja ću odgovorno reći, kriv je ministar Kujundžić, dakle bez ikakvog …/nerazumljivo/… bez ikakvog prenemaganja. I vjerujem da će se sa mnom složiti i svi u HDZ-u samo to neće priznat. Dakle, 2 godine je trebalo da ovaj zakon dođe do sabornice, u međuvremenu je bio i prijedlog Kluba SDP-a i dr. Siniše Varge i veći dio tog našeg zakonskog prijedloga je prepisan u ovom zakonu, ali nije do kraja iz reguliran dio koji se tiče medicinske konoplje. Zašto je kriv ministar? Zato što se Povjerenstvo za medicinsku konoplju nije sastalo 2 godine. I sad je posao na dr. Ćeliću da sve to ubrza i da u najkraćem mogućem roku dobijemo izmjene i dopune ovog zakona koji će omogućiti da medicinska konoplja bude dostupna u Hrvatskoj na bolji način nego što je to sada. Modele imamo, evo neka povjerenstvo na čelu s dr. Ćelićem i delegacijom ministarstva ode u Izrael, neka ode u Nizozemsku, neka ode u Kanadu i neka na temelju ta tri modela napravi najkvalitetniji model za Hrvatsku i riješit ćemo to pitanje. Drugi dio naše rasprave vodio se oko dijela zakona koji je zapravo u ovom trenutku i najznačajniji, a to je kvalitetnije rješavanje novih psihoaktivnih supstanci koje su dostupne u Hrvatskoj. Prema istraživanjima najčešće iz uzimaju 15-to godišnjaci, sjećamo se prošle godine 7 teških trovanja u Osijeku, prije toga jedan smrtni ishod u Zagrebu, tako da taj dio je zaista važan i nadam se da će doprinijeti uspješnijoj borbi protiv novih psihoaktivnih supstanci. Kad govorimo o ovoj temi ne možemo ne reći da u Hrvatskoj nažalost životne navike mladih nisu dobre, brojna su istraživanja koja to pokazuju, evo ja ću spomenut jedno koje se ne tiče direktno zlouporabe droga, ali se tiče inicijative, europske inicijative praćenje debljine djece, gdje u Hrvatskoj u dobi od 8 do 9 godina 35% djece je prekomjerno teško, da smo prema statistici među prvih 5 europskih zemalja po debljini, jednako tako smo u EU između prvih 5 odnosno na 5 mjestu po pijenju alkoholnih pića kod mladih. Istovremeno svega 9,7% djece provede manje od 1 sata dnevno radnim danom igrajući se na otvorenom, a kad ih pitate da li su vikendom na otvorenom, iznenadit ćete se tad ih je još manje, dakle svega 1,5% igra se vikendom na otvorenom. Jedno od najpoznatijih istraživanja koje se provodi svakih 5 godina ove godine će biti opet u Hrvatskoj, dakle svakih 2015. je bilo zadnji put to istraživanje o zloupotrebi sredstava ovisnosti i po tome smo loži, po svim parametrima smo iznad europskog prosjeka. Dakle i po pušenju cigareta gdje je 38% učenika nikad nije pušilo, dok 62% je pušilo cigarete. Prema istraživanju ESPAD-a u Hrvatskoj se nalazi na 5 mjestu u prevalenciji pijenja 5 i više alkoholnih pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana, to je čak 47%. Više od 3/4 ispitanika 78% navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. Dakle, umjesto velikih rasprava o marihuani mislim da bi bilo kvalitetnije da nađemo načina kako spriječiti da mladi mogu tako lako kupovati alkohol i nakon toga se opijati. Što se tiče ilegalnih droga Hrvatska se također nalazi iznad europskog prosjeka jer je 22% učenika navelo da je barem jednom u životu probalo drogu. Prema izjavama naših učenika najučestalija droga koju konzumiraju upravo je kanabis. 16% europskih učenika navodi da su barem jednom u životu probali kanabis dok istovremeno u Hrvatskoj taj postotak iznosi 21. Što se tiče percepcije dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge ona je vrlo visoka, 3 od 10 učenika smatra da je može vrlo lako nabaviti praktično u roku od 2 sata. 42% učenika kaže da je može nabavit također vrlo lako i daleko lakše nego ekstazi, kokain, amfetamine ili neka druga sredstva. Prema tome, ako želimo razmišljati o zdravlju naših mladih koji su bili predmet ovih istraživanja onda se moramo zabrinuti i onda se treba učiniti sve što je potrebno da se smanji mogućnost bilo kakvog kontakta sa bilo kojim sredstvom ovisnosti pa tako i sa kanabisom. Prema tome zdravlje hrvatskih adolescenata biti će puno kvalitetnije ako smanjimo dostupnost alkohola, cigareta svih droga uključujući i kanabis. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Željku Jovanoviću. Slijedeća rasprava poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem poštovani podpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, prije negdje 20-tak godina ili 19 jedna u stvari najmlađa, pardon, u tom trenutku čini mi se najmlađa saborska zastupnica predložila je dekriminalizaciju lakih droga odnosno da budem precizan dekriminalizaciju posjedovanja lakih droga. Dakle, predložila je da se nešto i dalje kažnjava ali da ne bude kaznena nego prekršajna odgovornost. To je tada bilo dosta ovako dočekano na nož i s podsmjehom. Nekoliko godina kasnije ta odredba je ušla u Kazneni zakon odnosno izbačena iz Kaznenog zakona, pa je Ustavni sud tu novelu ukinuo jer nije dobila dovoljno glasova u saboru, donesena je običnom a ne apsolutnom većinom. Međutim, nekoliko godina kasnije je ipak to stavljeno u zakon. Danas raspravljamo o određenom napretku koji ovaj zakon donosi, a u političkoj sceni mogu se čuti rekao bi skoro pa konsenzualne rasprave o tome da ovu priču sa medicinskom konopljom treba još više, a mislim da je prava riječ liberalizirati, čuju se i glasovi o tome da treba, da pojednostavim priču legalizirati marihuanu. Dakle, da posjedovanje više ne bude ni prekršaj i da dakle to bude legalno. E sad, tu postoje različite modifikacije i različiti detalji oko toga što to konkretno znači i kako bi to trebalo urediti, a postoje i rasprave o tome da bi to donijelo gospodarski rast, da bi to dobro utjecalo na naš turizam, da bi to donijelo određene benefite, a da u pravilu nikome ne bi škodilo, sad da li ne bi škodilo nikome ili ipak bi, to je prvenstveno pitanje za liječnike da nam o tome nešto kažu, kolega Jovanović je o tome govorio. Međutim, i duhan tako odnosno cigarete također štete zdravlju, one su u RH legalne iako proizvodnja duhana nije potpuno liberalna, dakle, možete duhan proizvoditi samo ako imate ugovor sa nekim tko to otkupljuje, ne možete sad vi u vašem vrtu se sjetiti i zasadit duhan. Što se tiče alkohola, on također šteti, dapače, nosi puno više probleme i puno je veća pošast nego što bi, po mome mišljenju, al dopuštam da sam u krivu, to bi bilo sa legalizacijom marihuane, a ono što je također zanimljivo, to je čini mi se jedina situacija kada političari se ne libe reći da su prekršili zakon, dakle, mnogi su od njih se znali pohvaliti da su jednom konzumirali marihuanu ili da su jednom pušili travu, ja moram reći da ja nisam nijednom i uopće mi ne nedostaje, dakle, tu uopće nemam nikakvih problema s time, nisam pio ni alkohol, to možda je malo čudno, a niti ne pušim, tako da što se toga tiče, nisam u nikakvom sukobu interesa, ali jesam zato da se omogući onima koji to žele da na određeni način to i rade, a po mogućnosti da kroz povećane poreze, trošarine itd., država od toga ima neku korist. Doduše, sjećam se rasprava dok sam bio član Vlade oko toga da sve ono što uberemo trošarina na duhan u pravilu potrošimo u zdravstvenom sustavu na liječenje bolesti koje prouzrokuju duhanski proizvodi. Vjerojatno je nešto manje lošija situacija sa alkoholom iako i tu ima određenih problema. Dakle, legalizacijom toga bi se stvorilo nekoliko, napravilo bi se nekoliko dobrih stvari. Prvo, dileri bi nestali sa naših ulica jer bi se to moglo legalno kupiti. Drugo, policija bi se mogla baviti ovima kojima pa bi možda imala više uspjeha u tome jer bi imala manje posla. Moglo bi se propisati određeno ograničenje za konzumiranje, kao što to imamo i posebno za prodaju. I na kraju krajeva pravo je države da odredi što će na njenom teritoriju biti zabranjeno, a što neće, najživotniji primjer za, barem vole školjke su prstaci, u BiH su legalni, u RH nisu, a ne vjerujem da se išta manje uništava tamo obala, nego ovamo, tako vjerojatno postoje zemlje u kojima je to legalno, hoće li se RH u jednom trenutku njima priključiti, to je stvar naše političke odluke, a onda kad se donese takva politička odluka onda je pitanje propisivanja na koji način će se to pravo koristiti i omogućiti građanima, kome će se uskratiti, to je sada drugo pitanje. tzv. medicinske konoplje odnosno kako je kolega Varga rekao kanabisa koji je uzgojen u laboratoriju i koristi se u medicinske svrhe, predložit ćemo amandman kojim bi se to već u ovom zakonu reguliralo, a ako dobijemo signale iz Vlade, a vjerojatno ćemo ih dobiti da to neće bit prihvaćeno, može se razmisliti o tome da se zaključkom obaveže Vlada ili da predloži odredbu ili da razmotri na koji način se to može još dodatno liberalizirati. Ova priča sa pomilovanjem od strane predsjednice RH za mene ima određene dileme, ne u smislu toga treba li, da li je trebalo g. Luksetića pomilovati jer očito je da većina javnosti smatra da je trebalo i nisam htio spominjati prije da ni na koji način ne utječem na odluku predsjednice RH, ali meni osobno nijedna stvar je potpuno nejasna. Dakle, netko je podnio kaznenu prijavu, pa je onda netko napisao optužnicu, pa je onda netko donio presudu u prvom stupnju, pa je onda netko donio presudu u drugom stupnju, dakle, nije to bilo ono ajmo mi njega osudit, dakle, to je bio proces prema zakonima koje je donio ovaj HS. Dakle, kako je to onda moguće da toliko ljudi iz pravne struke bude u to uključeno i da se ne može primijeniti nijedna odredba koja bi u tom slučaju oslobodila i sada ako ja dobro shvaćam, g. Luksetić je pomilovan, a onaj koji mu je pomagao u kaznenom djelu drugooptuženi, njemu je ostala kazna. Dakle, netko tko je sebe pokušao, dakle, ublažit posljedice boli je oslobođen, što je u redu ili je pomilovan, nije oslobođen, a onaj koji mu je išao pomoći, dakle, još više je pokazao određenu vrstu humanosti, išao je pomoći osobi koja je bolesna, on je i dalje osuđen, dakle, on mora čini mi se 10. mjeseci ili koliko već, u zatvor. Dakle, toliko ima apsurda u tome kada država propiše da je nešto zabranjeno. Dakle, mogli smo čitati nedavno, davnih dana, ali ne prije 20.g. da netko ide godinu dana bezuvjetno zato šta je zapalio joint iako mislim da je to malo prilagođena verzija za javnost, međutim, očito je, dakle, ako ne postoji društvena vrijednost koja se štiti zabranom te vrste biljke ili ako je ona toliko da čak i oni koji bi trebali biti čuvari Zakona, a to su političari, se ne skanjivaju ono reć', a mi smo jednom zapalili joint, onda očito tu nešto ne štima. Dakle oni koji bi trebali biti uzor, nemaju nikakvih problema reći ha, i mi smo prekršili Zakon, i šalju poruku hajde djeco onda i vi kršite Zakon. Dakle, lako za joint, ali poruka o kršenju Zakona ni u nikom slučaju dobra, svakome se može dogodit, to je sad postalo popularno, ne može se baš svakome sve dogodit, al' nema veze, dakle, ovo se ne može dogodit, ovo se može dogodit samo ako te prije toga, ovoga, uspavaju pa, dakle, ovo je svjesno, svjesno nešto što je napravljeno. Nadam se da će sve oni argumenti koji idu u to da se ovo područje značajno liberalizira, da će biti razmotreni i da će u tom smislu Vlada i predlagati Zakone, ne bi bili prva zemlja na svijetu koja je to napravila, a sasvim sigurno se nadam da nećemo ostati zadnja zemlja na svijetu u kojoj će to biti još uvijek zabranjeno. Hvala. pravomoćno temelju očigledno dokaza odnosno temelju postojeće zakonske regulative. I upravo da bi izbjegli tu mogućnost, naime, njega se osudilo da je posjedovao 15 kilograma marihuane sa namjerom za prodaju ilegalnu, i još za uzgoj 11 stabljika, ako sam ja dobro bio isčit'o. Dakle, upravo da bi svaku sumnju maknuli, da li netko to radi radi priskrbljivanja nelegalnih, ilegalne dobiti, zarade, ili radi vlastite potrebe, bitno takvu stvar legalizirati, jer čovjek je očigledno korisnik u medicinske svrhe, koji je sam zbog svojeg imovinskog statusa odlučio uzgajati. E sad, koja je to količina, da je im'o manje, vjerojatno ne bi bio osuđen, ali da li je, na koji način je to tretirano, mi ne možemo tu točno znati, zato treba to jasno definirati i razdvojiti. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Ja sam samo problematizirao činjenicu da je toliko državnih institucija u tome sudjelovalo, dakle, državni službenici, to su policajci, zatim pravosudni dužnosnici, to su iz Državnog odvjetništva, drugi pravosudni dužnosnici, suci, Vijeće, prvo vijeće, drugo, drugo, donijeli su neku presudu temeljem važećeg Zakona, a onda prije nego što je uopće, dakle, meni je to potpuno nelogično. Ima li još takvih slučajeva? Dakle, nije ovo jedini slučaj, ili je ovo jedini za kojega je javnost reagirala? to je, to postaje opasno, jer onda vjerojatno još postoje Zakona koji su toliko nelogični da treba predsjednica države temeljem svoje izvanredne ovlasti, intervenirati. To nitko nije postavio pitanje, dakle, toliko državnih institucija u to bilo uključeno, uključujući ovaj Sabor koje je donio takav Zakon temeljem čega je, čega je netko osuđen, pa onda bi bio red da se analizira i što treba u tom Zakonu izmijenit, i da se primjenjuje ako treba i retroaktivno, ako je to toliko ustavna vrijednost. To je, isto Ustav dopušta. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Bauk. I nazdravlje. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnom tajniku, poštovanom gospodinu Tomislavu Dulibiću na obrazloženju Konačnog prijedloga Zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. sada je po planu rasprava trebao je biti Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, prvo čitanje, P.Z. broj 598. Izvolite kolega Maras. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora, podpredsjedniče. Samo sam vas htio izvijestiti da u ovom slučaju još nije matični Odbor donio mišljenje zbog toga što je nejasno Poslovnikom koji je matični Odbor, i ja kao predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav, sam, odnosno ću sutra ujutro uputiti zahtjev Odboru za Ustav, Poslovnik da nam jasno da tumačenje koji je matični Odbor i zbog toga nije bilo sjednice. Samo sam to htio reći, da ne bi ispalo da se nije htjelo odraditi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Maras. Hvala vam na tome što mi pomažete raditi posao, to sam htio i kazati u nastavku, ali evo budući da ste vi kazali, nadležno matično tijelo još nije raspravilo o prijedlogu Zakona, pa ćemo ovu točku raspraviti kad se za to steknu uvjeti. S time bismo završili sa svim predviđenim točkama dnevnog reda za današnji dan, sutra nastavljamo sa Konačnim prijedlogom Zakona o željeznici, drugo čitanje, P.Z. broj 555, ujutro u 09,30 sati. Hvala lijepo i ugodan ostatak večeri.